Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelj, drugo čitanje, P.Z. broj 386 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, ravnopravnost spolova, obitelj, mladež i šport i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli zastupnice Ljubica Lukačić i Milanka Oplačić. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adanić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo pred vama je drugo čitanje prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Vlada Republike Hrvatske potaknula je izmjenu ovog zakona iz razloga zbog toga što je bio veliki broj prekršajnih kaznenih djela nasilja u obitelji, zbog potreba unapređenja rada svih tijela koja su dužna postupati po zaštiti Zakona Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokol o postupanja i slučaju nasilja u obitelju, a radi pružanja učinkovite zaštite članova u obitelji, te prigovora javnosti uslijed nemogućnosti provođenja nekih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji nisu dobro normirane, a posebice radi usklađivanja zakona s međunarodnim smjernicama i napucima. Pri izradi novog zakona uvaženo je stupanje na snagu novog Prekršajnog zakona, posebice vezane za odredbe koje se odnose na sankcije, zadržavanje, kazne zatvora i mjere opreza, odredbe novog prijedlog Zakona o zaštita od nasilja u obitelji usklađene su sa međunarodnim preporukama i Nacionalnom strategijom od zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno propisana je svrha zakona koji uključuje prevenciju, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, U definiciji nasilje u obitelj, dodatno, znači za razliku od prvog čitanja dodatno je razrađen pojam, ekonomskog nasilja, koji podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne ili zajedničke imovine ili zabranu ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini, te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganje osobnim predmetima ili imovinom stečenim osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje i zapošljavanje rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za odražavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva. Prošireni krug osoba koje spadaju u obitelj uvođenjem bivših bračnih i izvanbračnih partnera u definiciju obitelji te sada obitelj čine žena i muškaraca koji su živjeli zajedno u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, djeca svakog od njih i njihova zajednička djeca ukoliko su nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice zajednice povod predmetnog sukoba bili bivši bračni ili izvanbračni odnosi. Dodatno je razrađen članak kojim se propisuje obaveza službenih osoba da nasilje za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti prijave policiji ili Državnom odvjetništvu te su stručnjaci u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, obitelji, odgoja i obrazovanja, stručnjaci zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama i udrugama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji obvezni prijaviti policiji ili Državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali obavljanjem svojih poslova. Povišene su kazne za počinitelje nasilja u obitelji sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Novčana kazna propisana je u iznosu od najmanje tisuću do najviše 50 tisuća kuna dok je za kaznu zatvora umjesto 60 dana predviđena kazna od 10 do 90 dana zatvora. Punoljetni počinitelj nasilja u obitelji koji ponovi nasilje u obitelji na štetu djeteta ili maloljetne osobe kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od najmanje 15 tisuća kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 60 dana. Zakon propisuje da su interesi djeteta izloženog nasilju u obitelji prioritetni u svim postupcima. Ukoliko se kao žrtva pojavljuje dijete nadležan sud dužan je o pokretanju prekršajnog postupka službu socijalne skrbi radi poduzimanja mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. U postojećem zakonu osiguranje zaštite osobe izložene nasilju dana je kao mogućnost. Novi zakon ovo uvodi kao obvezu nadležnog suda da izda nalog policiji da otplati osobu izloženu nasilju u kuću, stan ili drugi stambeni prostor radi uzimanja osobnih stvari i osobnih stvari drugih osoba koje su s njom napustile prostor a koje su neophodne za zadovoljavanje svakodnevnih potreba. U odnosu na Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz lipnja ove godine sukladno prijedlogu Ministarstva unutarnjih poslova izmijenjen je članak 19. na način da je brisan stavak kojim se propisivala ovlast policijskog službenika da radi zaštite osoba izloženih nasilju može počinitelj nasilja udaljiti iz kuće, stana ili drugog stambenog prostora radi otklanjanja izravne životne opasnosti te osobe ili drugih članova obitelji. Postojeći zakonski propisi omogućavaju policiji da počinitelja nasilja odvede u policijske prostorije, nad njim se tada vrši kriminalističko istraživanje događaja tog, utvrđivanje činjenica vezanih uz sumnju da je počinio kažnjivo djelo, prekršaj ili kazneno djelo nasilja u obitelji te ga se po utvrđenoj sumnji da je počinio kazneno djelo privodi prekršajnom sudu s prijedlogom za izricanje zadržavanja zaštitnih mjera. Sud može odrediti zadržavanje do 15 dana ili istražnom sucu s prijedlogom za izricanje za zadržavanje a sud može odrediti zadržavanje od 48 sati i/ili pritvor do 30 dana. Nadležni sud zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji, zabrane uznemiravanja ili uvođenja osobe izložene nasilju, udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora mora izreći i prije pokretanja prekršajnog postupka najkasnije u roku od 24 sata od podnošenja prijedloga. Predmetne mjere mogu se primijeniti na prijedlog osobe izložene nasilju ili ovlaštenog tužitelja. To može biti i policija. Uz normalno to mora biti i suglasnost dotične žrtve. Zakon predviđa i primjenu odredaba na partnere u istospolnoj zajednici razumije./... Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji u zakon se uvodi odredba o potrebi umrežavanja nadležnih službi, primjerice služba socijalne skrbi, zdravstvene ustanove i druga nadležna tijela dužna su voditi brigu o svim potrebama žrtve i omogućiti pristup odgovarajućim službama. Kao posebna novina ističe se uvođenje odredbe kojom će se nadležna državna tijela obavezati na prikupljanje statističkih podataka o nasilju u obitelji koji bi uključivali podatke policije, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovnih ustanova, sudova i državnog odvjetništva o slučajevima nasilja u obitelji, te odredbe o potrebi praćenja provedbe zakona kojom se sankcionira nasilje u obitelji izradom godišnjeg izvješća o provedbi zakona od strane nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva. Nadležno tijelo za obradu statističkih podataka znači po ovom novom zakonu postaje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo hvala vam na pozornosti. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, za ravnopravnost spolova, za obitelj, mladež i šport, rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Počela bih svoju raspravu na slijedeći način. Čitajući "Anu Karenjinu" zapamtila sam jednu rečenicu koju je Tolstoj napisao: "Sve sretne obitelji nalik su jedne na drugu. Svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način.". I čini se da je to upravo tako. Obitelj je temeljno mjesto nastajanja, rasta, ukupnog vrijednosnog odgoja svake ljudske osobe, svakog naroda, konačno cijelog društva. Mjesto je rađanja, sazrijevanja i odrastanja, mjesto gdje se očekuje da ljudi postupaju velikodušno jedni prema drugima. No, danas živimo u vremenu teške krize obitelji. Roditelji ne samo da nemaju vremena za svoju djecu, nemaju ga niti jedni za druge kao ni sami za sebe. Obitelj je univerzalna društvena institucija ali isto tako je i temeljna jer bez nje društvo ne može funkcionirati. U Hrvatskoj se obitelj doživljava kao opće i zajedničko dobro te 98,8% hrvatskih građana izjavljuje da im je obitelj vrlo važna u životu. Prema istom istraživanju 89,6% ispitanika smatra da brak nije zastarjela institucija. Prema europskom istraživanju vrednota za brak su najvažniji poštivanje, uvažavanje, vjernost, razumijevanje, tolerancija. Koliko je od tih vrednota ostalo u obitelji koja je pogođena nasiljem? Nažalost, neke obitelji su sklonije nasilju jer je nasilje naučeno ponašanje koje se prenosi iz generacije u generaciju. Kod tih obitelji nasilje je jedina reakcija kojom znaju odgovoriti na stresne situacije. Iako se obitelj redovito postavlja pri vrhu ljestvice vrednota obitelji danas nedostaje podrška. Zakon nažalost rješava i rješavat će posljedice zajedničkih ali i osobnih brodoloma i neće ublažavati duševne rane, otkloniti modrice, zaliječiti ozljede jer kad dođe do nasilja u obitelji koja bi za svakog od nas trebala biti sigurno, zaštićeno mjesto gdje smo prihvaćeni i voljeni, gdje dijelimo sve s onima koji su nam najbliži tada je već prekasno. Kako spriječiti porast nasilja kada obitelj nije na cijeni, kada djeca odrastaju uz nasilje na televizijskim ekranima i igrajući nasilne računalne igrice. Zar će naučiti kako se treba ponašati prema drugim ljudskim bićima ukoliko gledaju svakodnevno verbalno i tjelesno maltretiranje kojem su i sami nerijetko izloženi. Kakvu to budućnost ima hrvatsko društvo ako raste nasilje među djecom, ako svakodnevno crne kronike bilježe nasilje muževa nad ženama i djecom ili pak djece nad starim roditeljima. Činjenica je da na svaku prijavljenu osobu dolaze skoro dvije žrtve. U znatnom broju slučajeva žrtve obiteljskog nasilja su žene i to najčešće udane, ali isto tako žrtve obiteljskog nasilja su i djeca. Uglavnom kad govorimo o nasilju prvo pomislimo na tjelesno ili fizičko nasilje koje obuhvaća sve oblike fizičkog kontakta usmjerenih prema nanošenju boli i ozljede. No, često neprimjetno za okolinu, ali ubitačno za ljudsku psihu jest emocionalno i psihičko nasilje koje obuhvaća sve oblike zlostavljanja koji su usmjereni na uništavanje samopoštovanja. Ništa manje prisutno je i ekonomsko nasilje koje obuhvaća sve oblike uskraćivanja i oduzimanje materijalnih sredstava i imovine, zabranu ili kontrolu zapošljavanja, izbjegavanje plaćanja alimentacije, zabranu raspolaganja vlastitim pokretninama i nekretninama. A po prvi puta se definira ovim Ne treba smetnuti s uma da su na našem području se događala i ratna zbivanja, a seksualno nasilje je posebno rašireno za vrijeme rata, sukoba i humanitarnih katastrofa. Tako je u vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini silovano 25000 žena i djevojaka, a seksualno nasilje događa se na žalost i danas u obiteljima između supružnika i između nevjenčanih parova. Rezultati opsežnih izvještaja i istraživanja potvrđuju da je nasilje nad ženama u obitelji najčešći oblik nasilja nad ženom u svijetu, da se vrlo često pojedine vrste zlostavljanja ne javljaju izdvojene već žrtva biva izložena različitim oblicima zlostavljanja, te da se radi o vodećem javno-zdravstvenom problemu i eklatantnom primjeru kršenja temeljnih ljudskih prava isključivo na temelju rodne različitosti. Zbog toga mi u klubu HSS-a podržavamo ove izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, jer ovim zakonom se propisuje što jest nasilje u obitelji, propisuje se koje se osobe smatraju članovima obitelji, te vrste i svrha prekršajno-pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji. Svrha zakona treba biti svakako i prevencija ali i sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja. U svim postupcima vezanim uz nasilje u obitelji prema ovom zakonu primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež. Naime, treba spomenuti da važeći Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u primjeni je od 30. srpnja 2003. godine i tijekom njegove primjene sigurno je došlo do mnogih značajnih pozitivnih pomaka u području razvoja, prevencije i zaštite od nasilja u obitelji. Unatoč tome i unatoč pozitivnim iskustvima tijekom primjene zakona uvidjela se i potreba za njegovu doradu, a sve u svrhu postizanja više razine zaštite članova obitelji izloženih nasilju. Iskustva iz neposredne primjene pokazala su da u pojedinim slučajevima osobe izložene nasilju u obitelji najčešće nisu upoznate sa svojim pravima propisanima ovim zakonom ali i drugim propisima. Isto tako, pokazalo se da neke odredbe važećeg zakona nije moguće primijeniti iz razloga nedovoljne jasnoće odredbe ili propisane nadležnosti u postupanju ili je pak propisana odredba bila više upućujuća što je stvaralo nedoumice u primjeni samog zakona. Nasilje u obitelji donošenjem ovog zakona prestalo se smatrati privatnim problemom i ono je postalo društveni problem. Sva nadležna tijela koja poduzimaju

u slučajevima nasilja u obitelji kao i osjetljivost nastale situacije u slučaju počinjenog prekršaja. U svim postupcima vezanim za nasilje u obitelji službe socijalne skrbi, zdravstvene ustanove, te druga nadležna tijela dužna su voditi brigu o svim potrebama žrtve i omogućiti joj pristup odgovarajućim

naravno iz Ministarstva unutrašnjih poslova i to po vrsti i po broju prekršajnih i kaznenih djela. A primjera radi u razdoblju od 1.7.1999. godine do 31.12.2003. godine zbog tzv. nasilničkog ponašanja u obitelji policija je prijavila ukupno 24518 počinitelja. S obzirom na spol žrtava 67,99% od ukupnog broja oštećenika bile su osobe ženskog spola. Iz srodne analize podataka o počinjenim kaznenim djelima opisanim člankom 215a. Kaznenog zakona razvidno je da u razdoblju od 1.1.2001. godine do 31.12.2006. godine policija je otkrila i kazneno prijavila 3888 osoba zbog počinjenja kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji. Od tog broja bile su optužene 2152 osobe, a osuđeno tek 1807 osoba. U promatranom razdoblju vidljiv je konstantan trend kako povećanja broja prijavljenih osoba, tako i optuženih i osuđenih osoba. Postotak muškaraca kao počinitelja kaznenog djela je 97% dok je postotak žena 3%. Analizirajući podatke po spolu i godinama života može se zaključiti da su znatno češće počinitelji kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji muškarci u dobi od 40 do 49 godina, te muškarci dobne skupine od 30 do 39 godina. U razdoblju od 2001. do 2006. godine za prekršaj nasilja u obitelji okrivljeno je 40961 počinitelj, a proglašeno krivim 30169 počinitelja. Prekršajni postupak obustavljen je za 22,9% počinitelja. Odbačeno je 929 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Primijenjene su 434 zaštitne mjere bez izricanja kazne, a za 56 počinitelja je utvrđeno da je riječ o neubrojivim osobama. U odnosu na okrivljene počinitelje prekršaja nasilja u obitelji broj okrivljenih počinitelja u 2006. godini veći je za 29% u odnosu na prijašnju godinu. Noviji podaci pokazuju da je u razdoblju od 1.1. do 31.12.2007. godine prekršajem nasilničkog ponašanja u obitelji oštećeno je 22 tisuće od kojih su 12 tisuća 171 osoba odrasle žene. Najčešći počinitelji nasilja nad 6 tisuća 261 osobom su bili suprug nad suprugom, a nad tisuću 160 osoba izvanbračni muž nad ženom. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 18., a vezano uz članak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji prekršajno je prijavljeno 17 tisuća 391 osoba što je za 13,84% više nego za 2006. godinu kada su prekršajno prijavljene 15 tisuća Prema najnovijim podacima ravnateljstva policije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine zaprimljeno je ukupno 16 tisuća 885 zahtjeva građana za pružanjem policijske intervencije radi zaštita od od nasilja u obitelji, što je za 5,4% manje nego u 2007. godini. Zbog prekršaja počinjenog nasiljem u obitelji, među kojima je najviše oštećeno odraslih ženskih osoba njih 11 ukupno je prijavljeno 16 tisuća 169 osoba što je za 7,03% manje nego u odnosu na 2007. godinu. U 28,42% slučajeva počinitelj nasija bio je suprug nad suprugom, a u 5,70% izvanbračni muž nad ženom. Temeljem provedene intervencije policija je prekršajnim sudovima predložila izricanje 9 tisuća 833 zaštitne mjere. Podaci o provedenim mjerama pokazuju da je od 788 izrečenih mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja policija provela samo 265. Sličan je podatak da je od 377 izrečenih mjera udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog prostora, policija provela svega 109 izrečenih mjera. U istom razdoblju analiza podataka koji se odnose na počinjeno kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji, iz članka 215. Kaznenog zakona policija je otkrila i kazneno prijavila tisuću 412 osoba zbog počinjenja tisuću 642 kaznena djela. Navedenim kaznenim djela ukupno je oštećeno tisuću 359 osoba ženskog spola što predstavlja 78,65% u ukupnom broju oštećenih osoba. Svi navedeni podaci pokazuju da i u Hrvatskoj, kao i u brojnim drugim zemljama nasilje nad ženama u obitelji predstavlja prvorazredni moralni, zdravstveni, kaznenopravni problem, pri čemu podaci iz policijskih izvještaja o broju počinjenih prekršaja, i podaci o broju izvršenih mjera pokazuju jasnu diskrepancu između zločina i kazne, te licemjeran odnos društva prema ženama žrtvama nasilja koje pozitivni zakonski propisi u potpunosti tek deklarativno štite, dok se izricanje i provedba zaštitnih mjera svodi na gotovo pojedinačne slučajeva. Vjerujemo da će novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji tu nepravdu ispraviti, i mi u klubu HSS-a ćemo podržati njegovo donošenje. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Moram reći da će klub SDP-a prihvatiti Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, jer pozdravljamo sve napore koji idu u smislu boljeg reguliranja problematike nasilja u obitelji. Smatramo da su učinjena značajna poboljšanja, te da prijedlog zakona koji danas

više spremnosti, više hrabrosti suočiti se s problemima s kojima se suočavamo i pokušali kvalitetnije riješiti neke objektivne, realne probleme s kojima se susreću kako žrtve nasilja, tako i svi oni koji se na indirektan ili direktan način ovom problematikom Dobro je poznato da mi u SDP-u stojimo na poziciji da, kada govorimo o općem kontekstu značenja ovog zakona kojeg često kao zakonodavci ili zaboravljamo ili poklanjamo nedovoljno brige, treba uzeti u obzir da prostor obiteljskog nasilja jest prostor iz kojeg se, na žalost vrlo često, regrutiraju budući nasilnici. I svakodnevno smo na žalost svjedoci situacija da se govori o nasilju, previše, prečesto aktualno je u posljednje vrijeme nasilje navijačkih skupina. Naravno pitamo se odakle dolaze ti nasilnici? Stručnjaci se slažu da nerijetko oni dolaze upravo iz obitelji u kojima je nasilje na žalost bilo modus vivendi. Dakle klub SDP-a stoji pri stanovištu da je izuzetno važno obnoviti vrijednosti, prije svega hrvatskoga društva, a to znači da ovaj zakon kao i svaki drugi mora biti u funkciji očuvanja, razvoja, implementacije onih vrijednosti koje će postupno iz hrvatskog društva protjerati nasilje jednom zauvijek. Kada sa tih pozicija pogledamo ovaj zakon, tada se ne možemo oteti dojmu da on sadrži i neke nedostatke, da sadrži neke deficite, kako u dijelu norme koje se odnose na rekla bih opći okvir u društvu, tako i u nekim posebnim normama koje se tiču pojedinih segmenata unutar organiziranog društva. U ovom općem okviru ono od čega polaziti svakako jest prevencija u najširem smislu, jer borba protiv nasilja u obitelji zapravo počinje borbom protiv nasilja u društvu. u društvu. Naravno ako postavimo pitanje gdje i kada, tada je odgovor svugdje, u vrtićima, u školama, u bračnim savjetovalištima. Zbog toga sam eto izrazila svoje žaljenje što nismo bili hrabriji kao npr. 2003. godine kada smo zakon po prvi puta donijeli. Ovaj zakon na žalost neće prisiliti nadležne institucije da brže, kvalitetnije, učinkovitije, bolje rade svoj posao negoli to čine danas. A suština rada sa žrtvama nasilja jest upravo to skratiti vrijeme intervencije. Brza i efikasna međusektorska suradnja, dobra koordinacija onih koji su uključeni u rješavanje ove problematike. Naravno mislim na policiju, na centre za socijalnu skrb, na sudstvo. Ključna Ključna stvar u rješavanju ove problematike jest protok informacija među subjektima koji mora biti jednostavan, koji mora biti brz, koji mora biti učinkovit. u Austriji, naći ćemo u Nizozemskoj i samo ih treba preuzeti. Ono što ohrabruje jest činjenica da struka sama poduzima korake i u ovom trenutku odvija se projekt koji je financiran od strane Nizozemske vlade u organizaciji društva za psihološku pomoć Hrvatske. Po Hrvatskim županijama provodi se edukacija o međusektorskoj suradnji koja okuplja upravo ove subjekte policiju, sudstvo, stručnjake iz domene socijalne skrbi. Cilj projekta je unaprijediti upravo ovo o čemu govorim, suradnju među ustanovama koje se bave nasiljem u obitelji kako bi brže, kako bi učinkovitije odgovarale na svaki pojedini slučaj, jer učinkovita prevencija nasilja moguća je jedino ako je svaki dio slagalice na svome mjestu i žurno odrađuju svoj dio posla. U zadnjih nekoliko 4, 5 mjeseci svjedoci smo događanjima s tragičnim ishodom koji govore u prilog tome koliko smo kao Klub u pravu kada ističemo potrebu suradnje i koordinacije nadležnih službi. Sjetimo se slučaja iz srpnja ove godine i muškarca iz Ozlja koji je ubio svoju pastorku i teško ranio suprugu. Svega par dana policija je imala informaciju o prijetnji od strane nasilnika pa na žalost nije bila ozbiljno shvaćana, tko je u lancu odgovornosti zakazao netko jest. Prisjetimo se muškarca koji je pušten sa psihijatrijskog liječenja u bolnici POpovača, koji dan kasnije ubija svoju 43-godišnju suprugu. Tko je odgovoran za krivu procjenu zdravstvenog stanja i sposobnosti? Netko definitivno jest. Prisjetimo se slučaja iz Poreča, gdje je bivši partner nožem izbo ženu, žena je u nekoliko navrata prijavila zlostavljanje i prijetnje i samo nekoliko dana prije policija ga je privela zbog zlostavljanja i prijetnje. čak je kažnjen sa 300 kuna zbog narušavanja javnog reda i mira, koje ironije. Tko je u lancu odgovornosti zakazao, tko nije dobio informacije a trebao je, i do koga su to informacije tako dugo putovale dok se još nije dogodilo jedno ubojstvo. Žrtvi suludog nasilnika i njenoj obitelji vjerojatno je potpuno svejedno tko je zakazao, ali bilo bi još tragičnije kada bismo dozvolili da se ovakvi događaji ponove i kada iz ovakvih događaja ne bismo baš ništa naučili. Silno me zanima, ne znam da li vi gospodine državni tajniče imate odgovor na to pitanje, da li su nadležne institucije i službe nakon ovih nemilih događaja sjele zajedno za stol da porazgovaraju o tome što će u budućnosti poduzeti kako se ovakve situacije ne bi više događale, jesu li to učinile? MI danas imao protokol o postupanju i to je doista bio vrlo kvalitetan i pozitivan iskorak koji obvezuje nadležne institucije ali s pravom se pitamo kako ti protokoli funkcioniraju i jesu li završili u nečijim ladicama. Kako skratiti vrijeme intervencije u slučaju nasilja i kako omogućiti brz prijenos informacija s policije na centre za socijalnu skrb, na zdravstvene ustanove, sa centara na sudstvo, kako je to moguće. Danas u vrijeme tehnologije kakvu imamo, nema doista potrebe da žrtva nasilja svaki puta iznova mora drugom policajcu govoriti svoju anamnezu, pa onda isto to socijalnom radniku, pa onda isto svom odvjetniku, i opet, i opet i uvijek ispočetka. Dakle, stručnjaci se slažu oko toga da tzv. Sekundarna viktimizacija tj. Prečesto ponavljanje i prepričavanje toga što se i kako dogodilo je zapravo iznova proživljavanje traume. Znate da kod djece imamo situaciju da se ne dozvoljava da negdje više od dva do tri puta svjedoče o istom događaju. Dakle, ovakva situacija kakvu danas imamo loša je iz najmanje dva razloga. Prvo, opetovano ponavljanje o događaju nasilja za žrtvu znači ponovno proživljavanje i drugo značajno usporava proces pomoći žrtvi nasilja. Kako riješiti dakle ovaj problem, kako doskočiti ovoj situaciji? Prijedlog Kluba SDP-a jest da se oformi jedinstvena baza podataka kojoj će imati naravno pristup samo nadležne institucije, samo oni koji su u procesu zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja uključeni. Smisao ne bi bilo puno skupljanje nekakvih statističkih podataka vezanih uz ovu problematiku, već da to je ključna stvar, poveže nadležne institucije u funkcionalnu cjelinu u kojoj žrtva nasilja ne mora stalno iznova govoriti u kojoj ulici živi, u koju školu je je išla, da li radi, da li ne radi, koliko djece ima, kako joj se djeca zovu itd. Dakle, baza podataka bi omogućila bolju bržu komunikaciju i razmjenu informacija između nadležnih institucija i te komunikacije danas ili nema ili je prespora, ja se nadam da smo svi toga svjesni i to je najveći ključni problem danas za sve one koji se danas tom problematikom bave. Baza podataka omogućila bi brzo upoznavanje sa slučajem, poboljšala bi učinkovitost institucija i skratila bi vrijeme intervencije. Osvrnula bih se na članak 11. ovog Zakona, podsjetila bih vas da je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji smo donijeli 2003. godine bio vrlo napredan, bio vrlo inovativan inovativan rekla bih u odnosu na zemlje Europske unije, upravo zbog toga članka, zbog članka broj 11. i zbog činjenice da smo ovim člankom predvidjeli izricanje zaštitnih mjera. Dakle, obveznog psiho socijalnog tretmana, udaljavanje iz stana, obveznog liječenja od ovisnosti itd. svih ovih godina mi zapravo čekamo da se te mjere počnu primjenjivati. Iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu vidljivo je da je mjera psihosocijalnog tretmana nasilnika izrečeno 607 slučajeva, a prema dostupnim podacima ta mjera je izvršena odnosno provedena u svega 56 slučaja. u svega 56 slučaja. Dakle, u 2008. godini Ministarstvo pravosuđa je sklopila ugovore s provoditeljima psiho socijalnog tretmana da ih zbog nedostatka novca u državnom proračunu nakon godinu dana više nije produžilo, držimo kao klub da je to apsolutno pogrešno jer je poznato iz iskustva zapadnih zemalja da su troškovi takvog tretmana i do 4 puta manji od troškova koji prate ponovljeno nasilno ponašanje jer uključuje i rad policije i medicinsku intervenciju i suda i trošak zatvora itd. Moram skrenuti pažnju na još jedan problem, a odnosi se na članak 19. naime izbačen je stavak 2. koji je govorio o tome da policijski službenik može počinitelja nasilja udaljiti iz stana. To nije dobro, ali ne čudi što je to učinjeno obzirom da stavak 2. nije bio u skladu sa postojećim Zakonom o policijskim ovlastima. I umjesto da mijenjamo Zakon o policijskim ovlastima što Ministarstvo unutrašnjih poslova nije htjelo učiniti mi brišemo vrlo važan stavak i i činimo korak unatrag. Mislim da je to pogrešno. Austrijskim zakonom npr. propisano je da se nasilnik trenutačno udalji iz žrtvina doma na 10 dana, izdaje se privremena sudska mjera zabrane približavanja na 3 mjeseca i dulje te se žrtva upućuje u intervencijski centar. Kada se nasilnika udaljava iz doma nekoliko dana pri čemu mu policajci oduzimaju ključeve doma potpuno je nevažno tko je vlasnik nekretnine. Dakle, bojim se da ćemo i dalje biti situacija koje smo navikli vidjeti, a to su one u kojima policijski prati ženu, žrtvu nasilja i pomaže joj da uzme svoje vrećice i djecu, otprati je iz stana i odvede tko zna gdje, roditeljima, prijateljima ili u neko sklonište. premda je nasilje u obitelji pojava o kojoj u zadnje vrijeme puno govorimo kao društvo, osuđujemo, donijeli smo evo i zakon kojim želimo regulirati ovu problematiku, ipak se zapitajmo da li kao društvo činimo sve da pomognemo žrtvama nasilja, uglavnom ženama i njihovoj djeci, da li pomoć dolazi u pravom trenutku, da li pomoć dolazi na vrijeme, da li žrtva ima adekvatnu zdravstvenu skrb i psihosocijalnu pomoć, da li i koliko činimo u prevenciji nasilja? Da li činimo dovoljno u reintegraciji žena u nekakav normalan život? Znam, svjesna sam toga da odgovori na ova pitanja nadilaze ovaj zakon, ali mislim da je vrijeme da počnemo davati odgovore na ova pitanja. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Prva je gospođa zastupnica Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih ispravila netočan navod kolegice Jerković koja kaže da predloženi tekst prijedloga zakona neće prisiliti institucije na brže rješavanje nasilja u obitelji. Upravo suprotno gospođo Jerković, jer želim vjerovati da niste vidjeli odredbu koja kaže da su djelatnici u socijalnoj socijalnoj skrbi jednako kao i u zdravstvenim institucijama biti kažnjeni najmanjom novčanom kaznom do 3 tisuće kuna ukoliko su u saznanju obiteljskog nasilja i takvo nasilje i takvo ponašanje ne prijave odgovornim tijelima kao što su Državno odvjetništvo i policija. Hvala lijepa. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja bih se nadovezala na ispravak koji je rekla zastupnica Klarić, a odnosi se na tvrdnju gospođe Jerković koja je rekla da ovaj zakon u ovom novom obliku neće prisiliti institucije na suradnju i brzo postupanje u slučajevima nasilja u obitelji. To naprosto nije točno. Ja neću ponavljati ono što je gospođa Klarić rekla, ali ću reći da je u svom izlaganju onda imala jedan paradoks jer i sama je spomenula protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji u kojem je suradnja i aktualno brzo postupanje već navedeno, kao obaveza svih aktera u okviru ovog protokola to se odnosi na policiju, na centre i na sudstvo, a i kako se ne bi svela ova rasprava na odnose između vladajućih i opozicije reći ću jedno objektivno mišljenje i to Europske komisije. Nedavno smo, prije par dana dobili "Croatia 2009" dakle report o napretku u kojem točno kaže da je implementacija Nacionalne strategije za zaštitu od obiteljskog nasilja u razdoblju od 2008. do 2010. "has improved", evo rekla sam na engleskom točno onako kako piše na stranici 12., dakle ostvaren je napredak. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine svi postupci pokrenuti po ovom zakonu su hitni pa tako i sud može donijeti odmah bez odgode, a ne da kasnije u roku od 24 sata od podnošenja ovoga prijedloga sve one zaštitne mjere koje su predviđene člankom I netočno je da zbog nedostatka novca nije došlo do psihosocijalnoga tretmana. Po meni nemamo dovoljno stručnjaka, ni psihologa niti psihijatra. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice prije mene su ispravile uglavnom ovaj navod, ali i iz izlaganja kolegice se stječe jedan pesimističan dojam da se uistinu ne može ništa učiniti i da se ne može smanjiti nasilje. Ja držim da trebamo se svi ohrabriti naravno u tom lancu kako ste rekli i da to zasigurno može polučiti rezultat, ali naravno isto tako ne mogu prihvatiti ni onu vašu uvijek na kraju ostaju krivi doktori. Mislim ipak u svakom sustavu, prije godinu dana smo imali priliku slušati u jednom slučaju isto su bili krivi doktori. Svaki put su krivi doktori. Doktori rade jedan težak i odgovoran posao posao gdje su prosudbe ključne u datom momentu itd., ali svakako jednoznačno donositi jednu ovakvu ocjenu da na kraju ostaju krivi doktori, mislim to ne mogu prihvatiti. Hvala lijepa. Doktori su nevini, u načelu. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo čuli smo opsežno uvodno izlaganje državnog tajnika, ali nije zgorega ponoviti neke osnovne stvari, pa dopustite. Dakle, ovim zakonom se propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga zakona te vrste i svrha prekršajno pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji. drugo što bi spomenula svrha je dakle ovog zakona prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja, pružanje zaštite i pomoći žrtve nasilja. Mi znamo da korijeni obiteljskog nasilja leže u strukturnoj nejednakosti muškaraca i žena u našem društvu, pa su tako narušeni odnosi u obitelji posljedica ukupne nejednakosti među spolovima. svjedočimo različitim oblicima i silini nasilja u obitelji, u školi, u ulici, stadionu i veoma se teško i složeno nosimo s istima. Uvjerena sam da generiranje ukupnog nasilja kreće u najvećem dijelu iz narušenih obiteljskih odnosa, pa je preveniranje nasilja u obitelji po meni zadaća svih zadaća. Broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji unazad nekoliko godina stalno se vrti negdje oko 17 tisuća, što svjedoči o tvrdokornoj konstanti tog društvenog i političkog problema. Statistika govori da žene čine dvije trećine svih žrtava, a onu posljednju trećinu većinom čine nemoćni starci i djeca. I da su zlostavljači u premoćnoj većini njihovi sinovi, očevi, supruzi i izvanbračni partneri ili preciznije. Od svih zabilježenih slučajeva nasilja u obitelji 27,49% ih je počinio suprug nad suprugom, 19,59% otac nad kćeri, 12,44% sin nad majkom i 5,29% izvanbračni partner nad izvanbračnom partnericom. Dakle, podatak da nemamo pad prijavljenih slučajeva, govori da prevencija nije najdjelotvornija pa moramo inzistirati na provedbi svih odrednica predloženog zakona, ali jednako tako raditi na intenzivnom osvješćivanju cjelokupnog stanovništva od najmanjih do najstarijih, kakao kakao bi nasilje bilo koje vrste postalo neprihvatljiv oblik ponašanja. Po meni to je najvažniji dio cijele priče. Dakle, cjelokupno osvješćivanje u našem društvu. Dopustite nekoliko riječi o sankcijama. Predložene veće novčane kazne će po mome uvjerenju uticati na smanjenje broje obiteljskog nasilja, bez obzira što će obiteljski budžeti trpjeti. Tamo gdje će biti problem naplatiti novčane kazne, iste predlažem pretvoriti u zatvorske. Možda nije najzgodnija usporedba, ja ću je koristiti i kazati da je pad poginulih da je pad poginulih u prometnim nesrećama uslijedio između ostalog i znatnim podizanjem novčanih kazni za prekršaje u prometu Mislim da jednako vrijedi spašen život u prometnoj nesreći kao i u obiteljskoj nesreći. Nasilje u obitelji držim obiteljskom nesrećom, da. Stoga je pitanje na koliko slučajeva će se primijeniti maksimalne novčane kazne, koje po meni moraju dati pozitivan pomak i na ovom području. I dopustite da spomenem što je novo u ovome zakonu u odnosu na prijašnju verziju iz srpnja 2003. Novitet je proširenje definicije obitelji, pa ona sada obuhvaća i usvojenu djecu. Podigli su se kao što sam spomenula iznosi novčanih kazni za počinitelje, te možda najvažnije, proširenje definicije nasilja, tako da ona obuhvaća i ekonomsko nasilje uz tjelesno, psihičko i spolno. Ekonomsko nasilje odnosi se na uskraćivanje pristupa novcu, zaposlenju ili obrazovanju i upravo je ono jedan od primarnih razloga kojim kućni zlostavljači drže žrtve, u većini slučajeva to su žene, u šaci. Pa je prirodno i krajnje je vrijeme da se tako ozbiljna stvar uvodi u zakon, koji želi biti ozbiljan, a mi danas donosimo vrlo ozbiljan zakon. Mi danas imamo zakon gdje se u većini slučajeva žrtve obiteljskog nasilja, gdje su žrtve obiteljskog nasilja žene, djeca i starce štiti od obiteljskih zlostavljača izmještanjem iz vlastitih domova u sigurne kuće, što predstavlja kao što znamo dodatno traumatiziranje žrtve. Tako se dodatno kažnjavanje žrtava ne bi smjelo nazivati zaštitom žrtava, niti bi takvo što trebalo ozakoniti. Ali novi zakon kao u ostalom i onaj prijašnji, upravo nameće takva rješenja. Naime, iako u njemu postoji stavka da se počinitelja nasilja može udaljiti iz kuće ili stana u kojemu je zlostavljao druge članove obitelji, mnogo se mnogo češće puta policijski policijski službenici vode prema onoj drugoj stavci koja im nalaže da omoguće žrtvi nasilja da iz stana ili kuće sigurno pokupi svoje stvari da je smjeste u kakvo sklonište. Ja se pitam, čini li se to zato što je policiji lakše osigurati izmještanje žrtve, koje su obično žene i djeca, nego zlostavljača? Za mene odgovor nije upitan. No, bez obzira na sve trenutno prihvaćam i ovakav oblik spašavanja žrtava obiteljskog nasilja, jer sam svjesna, da bi bez tih sigurnih za sada su to ženskih kuća, situacija bila lošija nego je danas. I na kraju, žao mi je što nije prihvaćen prijedlog kolegice Jelaš, koja je tražila da se u zakon uvrste mehanizmi zaštite starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Ja i sada koristim prigodu da nas sve skupa upozorim na veliki porast nasilja u odnosu na naše starije građane i osobe sa invaliditetom. Apeliram, povedimo računa i o tom dijelu našeg građanstva. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog zakona, jer ocjenjujemo da će njegovom primjenom doći do pozitivnih pomaka u rješavanju ove problematike. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajuće. Poštovani državni tajniče, članovi Sabora. Evo danas Evo danas u prigodi ovog drugog čitanja prijedloga Zakona o zaštiti od obiteljskog nasilja u ovom Viskom domu raspravljamo o jednom izuzetno važnom prijedlogu zakona za hrvatsko društvo. Radi se dakle o zaštiti od nasilja u obitelji. S obzirom da smo pred nekoliko dana dobili izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske u 2009. godini želim ponovno kao što sam već i napravila u ispravku gospođe zastupnice SDP-a koja je govorila u ime kluba reći da je u tom izvješću istaknut napredak u implementaciji Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji koje se odnosi na razdoblje 2008., 2009., 2010. godine. Stoga čestitam svim akterima borbe protiv nasilja u obitelji kako na državnoj tako i na lokalnim razinama ali želim i iskoristiti ovu svoju raspravu u ime kluba HDZ-a kako bih progovorila još o nekim dvojbenim postupcima najčešće žrtava nasilja koje ne žele prijaviti zlostavljače unutar vlastite obitelji pa čak i onda kada se radi o zlostavljanju njihove maloljetne djece ali i o obvezi prijave slučajeva nasilja od strane svih koji su u kontaktu s obitelji a to se odnosi na centre za socijalnu skrb, na obiteljske centre, dakle na sve pripadnike zdravstvenih ustanova, odgojno-obrazovnih djelatnika, pripadnika udruga, vjerskih zajednica itd. i kako to ovaj zakon i predviđa. Još do pred nekoliko godina problema nasilja unutar obitelji u Hrvatskoj se gledao na način koji ću nazvati "niti vidim, niti čujem a niti me se tiče, to je privatna stvar obitelji". To je pogrešan stav. To je pogrešan i opasan stav. To želim jasno i glasno reći svima onima koji su ikada bili žrtve nasilja, svima onima koji nas gledaju a bili su počinitelji nasilja i svima onima koji su upoznati sa slučajevima nasilja a nisu ih prijavili niti pokušali sudjelovati u rješavanju problema bez obzira tiče li se to njihove vlastite obitelji, članove njihove obitelji, njihovih susjeda, kolega na poslu, sasvim svejedno. Na sreću danas 2009. godine obiteljsko nasilje u javnosti se ne tretira kao privatni problem. Veliku ulogu u senzibiliziranju javnosti imali su mediji i ja im zato ovdje želim čestitati na tome i apelirati s ove govornice da i dalje nastave davati svoj značajan doprinos adekvatnom pristupu slučajevima obiteljskog nasilja. Navest ću jedan konkretan primjer koji se dogodio pred neki dan u Splitu. Maloljetnu majku svog djeteta jedan je nasilnik toliko pretukao da je završila na hitnom prijemu. Ona maloljetnica od 17 godina majka nasilnikova djeteta nije htjela prijaviti zlostavljanje koje je pretrpjela, od straha od javnosti možda. Možda od straha od ponavljanja nasilja ili od straha da je nitko neće zaštiti. Konačno, nasilnika je prijavio liječnik koji ju je pregledao na hitnom prijemu. I to je jedna od onih značajnih novina u ovom prijedlogu zakona o kojoj želim reći. Nitko, ali baš nitko ne smije prešutjeti slučaj obiteljskog nasilja i zato me osobito veseli činjenica da su predviđene novčane kazne za sve one koji su bili upoznati sa slučajem obiteljskog nasilja a nisu pokušali ga riješiti. Reći ću i vrlo konkretno neke statističke podatke. Svaka peta žena koja živi u vezi bez obzira je li to bračna ili izvanbračna zajednica preživjela je tjelesno nasilje barem jednom, svaka peta žena. Slične su statistike i u slučajevima psihičkog, spolnog i ekonomskog nasilja u obitelji koje su kao novina izrijekom navedene u ovom prijedlogu i koje su značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnji Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja koji smo usvojili u ovom Saboru 2003. godine. Pokušajmo ovaj statistički parametar o žrtvama zlostavljanja prikazati konkretnim brojkama na konkretnim slučajevima. Namjerno ću kao i prošli put u slučaju mog izlaganja kod prvog čitanja ovoga zakona, prijedloga ovog zakona iskoristiti nas članove Sabora kao statistički uzorak za prikaz stanja u društvu. Sjećam se jako dobro da su neki naši muški kolege zastupnici tada bili zatečeni tim mojim postupkom ali želim objasniti zašto to radim upravo na našem uzroku. Namjera mi je istaknuti da se nasilje u obitelji može dogoditi apsolutno svakome od nas i najvažnije namjera mi je reći da počinitelj nasilja u obitelji ne smije, ne može nikako biti osoba koja obavlja značajne javne dužnosti u Republici Hrvatskoj. Dakle, niti saborski zastupnik, niti član Vlade, niti evo aktualnog primjera kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, niti župan, niti gradonačelnik, nikako niti član županijskih skupština gradskih vijeća, niti ijedan drugi istaknuti pripadnik javne sfere u hrvatskom društvu. Dakle, vratit ću se na statistiku. Kada bismo statistiku nasilja prenijeli na uzorak zastupnika u Saboru ili pak novinara koji prate donošenje ovog zakona ovo bi bile činjenice. U Hrvatskom saboru sjedi 35 žena zastupnica a prema statistikama najmanje bi moglo 7 zastupnica biti žrtvom obiteljskog nasilja. To ne znači da one to jesu. Saborsku raspravu pretpostavljam danas prati barem petnaestak žena novinarki. Prema statistikama najmanje dakle tri od nazočnih novinarki moglo je biti žrtvom obiteljskog nasilja. Naravno, ponovno kažem da ne znači da one to zbilja i jesu. Dalje, pojedinačna rasprava zastupnika o ovom prijedlogu zakona ili bilo kojem drugom prijedlogu zakona može trajati do 10 minuta. Svakih 10 minuta jedna je žena izložena tjelesnom zlostavljanju od strane muškaraca. od strane muškaraca. To su podaci koje prate i hrvatske i svjetske statistike o obiteljskom nasilju. Ja se nadam da su vas ovakvi podaci šokirali ali možemo ovom problemu pristupiti i drugačije. U Hrvatskom saboru sjeti 118 zastupnika muškaraca. Prema statistikama najmanje je 17 zastupnika moglo biti počinitelj obiteljskog nasilja. Ne dao Bog da itko od njih to je. Saborsku raspravu nadalje pretpostavljam prati danas desetak novinara. Prema statistikama najmanje tri od tih nazočnih novinara danas u Saboru moglo je biti počinitelj obiteljskog nasilja. Ne dao Bog da on to zbilja i jest, ijedan od njih. Dalje, pojedinačna rasprava zastupnika o Prijedlogu zakona o obiteljskom nasilju može trajati do 10 minuta i još uvijek svakih 10 minuta jedna žena izložena je tjelesnom zlostavljanju od strane muškaraca. Toliko o statistikama. Nasilje je u svakom pojedinačnom slučaju kršenje temeljnih ljudskih prava. A upravo je obiteljsko nasilje najrasprostranjenije, stoga je od iznimne važnosti progovoriti o njemu javno kao što to činimo danas ovdje u Saboru i kao što to čine različite institucije i stručnjaci i na lokalnoj i na državnoj razini. Ali i pojedinačno što bi trebale raditi upravo one žrtve koje se svakodnevno suočavaju s nasilnikom. Već sam rekla da je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u prvom zapravo svom obliku u novijoj Hrvatskoj državi ovaj Visoki dom donio 2003. godine. Donošenjem tog zakona po prvi put je u hrvatskom zakonodavstvu eksplicitno nasilje u obitelji kvalificirano kao prekršajno djelo na sveobuhvatan način za razliku od tada važećih odredbi Obiteljskog zakona. I ovo namjerno ističem jer je nedavno na matičnom Odboru za obitelj, mladež i šport u kojem sam između ostalog i potpredsjednica postavljeno pitanje treba li nam ovaj lex specialis odnosno zaseban zakon o sprječavanju nasilja. Moj odgovor je vrlo jasan, treba. Itekako nam treba jer bez jasno postavljenih zakona koji se tiču problematike obiteljskog nasilja, bez službene statistike o žrtvama obiteljskog nasilja, bez ozbiljnih istraživanja o obiteljskom nasilju, a osobito bez doprinosa medija koji bi o problemu obiteljskog nasilja trebali izvještavati sustavno pokrivajući njegove različite aspekte, a ne samo iznoseći i pojedinačne slučajeve u crnoj kronici. Bez svega ovog navedenog nasilje će i dalje u društvu biti zanemaren i podcijenjen problem s nerazumljivo visokim stupnjem prihvaćenosti i tolerancije čak. Ipak u Hrvatskoj su se a to je osobito važno naglasiti dogodili mnogi pozitivni pomaci po pitanju zaštite i sankcioniranja od obiteljskog nasilja kao i po pitanju postupanja svih nadležnih tijela, sudstva, centara socijalne skrbi i dalje. Još od 2003. godine mnogo se toga promijenilo na bolje i to pogotovo zahvaljujući protokolu o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja koji su onda dorađivani jednako kao i ovaj zakon. Jer obiteljsko nasilje još pred nekoliko godina kao što sam već rekla bilo je moguće simbolično opisati kao santu leda. Samo desetak posto bilo je vidljivo na površini, prijavljivano i sankcionirano u društvu, a sav onaj ogroman dio od 90% bilo je sakriveno među obiteljska četiri zida. Još do pred nekoliko godina samo je mali broj žrtava progovarao, suprotstavljao se i prijavljivao nasilnika u obitelji. Do sada je najveći dio obiteljskog nasilja u kojem je žrtva bila podvrgnuta različitim oblicima kontinuiranog zlostavljanja ostajao neprijavljen. Pritom se mora imati na umu da je u žena mnogo više nego kod drugih žrtava i drugih krivičnih djela prisutan sukob dvaju interesa, a to je interes žrtve da se počinitelj kazni, da njezina želja za pravdom bude zadovoljena, te drugi interes da ne bude obilježena, osramoćena i odbačena u svojoj sredini. Ja ću pred sam kraj ovog svog izlaganja pročitati jedan aktualni članak koji sam pronašla, zapravo samo podnaslov tog članka koji sam pronašla u dnevnom tisku pred neki dan. Kaže, tata iz noćne more seksualno zlostavljao četiri sinčića i kćerćicu, a njegova supruga, dakle supruga tog monstruoznog zlostavljača kaže: "Nije on tako loš čovjek i nije mu lako. Ne želim mu se zamjeriti da me ne ostavi." Naravno neće ga prijaviti. Ona ga neće prijaviti iako je on seksualno zlostavljao njihovu kćer, njihove sinove, fizički zlostavljao nju. Zaključit ću. Nadam se da su ovu našu raspravu vidjele osobe koje su ikada bile ili su danas žrtve nasilja u obitelji i da su vidjeli da smo svi koji smo dosad govorili na njihovoj strani i da im ovim novim poboljšanjem Zakona o zaštiti od obiteljskog nasilja želimo pomoći. Želim ih ohrabriti i potaknuti na konačno rješavanje njihovih problema radi njihovih života i radi života njihove djece. Apeliram na njih da uzmu svoje živote i živote njihove djece u svoje ruke, jer ovom zakonu nije cilj razoriti obitelji, nije mu cilj samo kazniti već i pomoći obiteljima da ponovno profunkcioniraju, da prestane zlostavljanje unutar četiri zida. To je moguće dobrim psiho socijalnim tretmanom svih članova obitelji. Samo tako oni mogu postići mir i samo tako mogu riješiti svoj problem. Ja konkretno znam nekoliko slučajeva iz moje lokalne sredine koji su uspjeli. To želim i svima ostalima. I za kraj mogu samo reći, klub HDZ-a podržat će ovaj zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Dakle, obiteljsko nasilje ozbiljan je problem koji se javlja u svakoj kulturi i u svakoj socijalnoj grupi. Možemo kada kažemo obiteljsko nasilje govoriti da ima razarajući fizički, emocionalni, financijski i socijalni efekt na žene i djecu, obitelj i zajednice širom svijeta. Dakle, on nije specifičan samo za našu zemlju. Iako su i druge forme nasilja u obitelji jednako tako ozbiljne malo ću se možda više osvrnuti na jedinstvena obilježja nasilja počinjeno nad ženama od strane njihovih spolnih partnera. Statistike naravno variraju, ali one uglavnom kažu da su žene žrtve obiteljskog nasilja u otprilike 90% slučajeva. Nasilje nad ženama ugrožava ponekad njihove živote, ponekad ugrožava njihova tijela, psihološki integritet i slobodu. I u svijetu je poznato ali najmanje priznato možda kao ugrožavanje ljudskih prava. Nasilje nad ženama često se zove i nasilje u odnosu na osnovu rodne pripadnosti zato što djelomično proizlazi iz ženinog ponekad podređenog položaja u društvu. Obiteljsko nasilje predstavlja i nasilno ponašanje i prijetnju koja se stalno ponavlja i ona može dakle uključiti i ono fizičko nasilje, emocionalno, seksualno, može biti izraženo kroz izolaciju, zatim kroz zastrašivanje, a jednako tako uključuje i fizičku povredu, imovinsku štetu, emocionalno zlostavljanje i slično. Obiteljsko nasilje nije slučajno. Ja bih rekla obiteljsko nasilje je namjerno ponašanje. Svrha takvog nasilja je kada govorimo u odnosu muškarca i žene obično uspostaviti i obaviti nadmoć i kontrolu nad nekim drugim. Namjerno sam rekla u odnosu muškarac žena ili žena muškarac jednako tako. Muškarci to obično koriste protiv svojih partnerica. Oni koji nanose ove povrede koristit će razne vrste prisiljavajućeg nasilnog ponašanja protiv svojih žrtava. Mnoga od ovih ponašanja završe tjelesnim povredama koje povrijede žrtve ne samo fizički nego i emocionalno. Druga tehnika koja se koristi jest emocionalno zlostavljanje, iako ovo ponašanje ne završi sa fizičkim povredama vidjet ćemo ga možda tek kasnije, možda u kasnijim godinama života i psihološki su veoma štetna. Obiteljsko nasilje je različito od nasilja neke strane osobe. Dakle, ono se dešava između intimnih partnera obično u četiri zida i moramo reći da se ono ne događa nekome drugome. Dok žrtve koje iskuse bilo koje od ove dvije vrste nasilja prežive traumu. Trauma žrtve obiteljskog nasilja je mnogo veća. Naime, nasilnik ima stalan pristup svojoj žrtvi i žrtva proživljava ponavljanje napada obično tijekom dužeg razdoblja. Veza koja postoji između žrtve i izvršitelja otežava ženi da se zaštiti od zlostavljanja. Razdvajanje od onoga koji zlostavlja je složeno zbog složenosti ili jačine veze. Dijelom se na to osvrnula i kolegica Kalaš. Žrtva možda ima djecu s tim čovjekom. Tu su naravno neka nova pitanja koja se postavljaju, možda vjeruje da će se on promijeniti, nekada jasno to i priznaje. Dakle, ne želi na neki način sama sebi priznati što se zapravo događa. I nerijetko se osjeća dužnom da ostane u vezi zbog mnogih razloga ili možda financijski ovisi o njemu. Pošto žrtva i nasilnik imaju intimnu vezu to može utjecati i na način kako se zločinac postavlja u odnosu na ženu da je on na neki način i razumije. Zbog intimnosti u vezi nasilje koje se dešava u njoj se tradicionalno razumijevalo kao privatna stvar. Dakle nećemo se miješati u to, to je njihova privatna stvar ili nemojte se miješati u to, to je naša privatna stvar. To trebamo promijeniti. O tome trebamo još glasnije govoriti. Da, mediji su dali svoj doprinos, ali mislim da to trebaju još glasnije činiti. Nasilnik može nastaviti s nasilnim ponašanjem zbog uvjerenja u društvu da muž ima pravo kontrolirati ženu u vezi i da ima pravo koristiti silu da osigura tu kontrolu. Zajednica mora reagirati i to mora reagirati sasvim drugačije na obiteljsko nasilje, za razliku od nasilja koje uzrokuje neki stranac, a to je upravo uređeno i ovim zakonom. Zašto zakon mijenjamo? Pa za svaki zakon obično kažemo da je živi organizam, da ga treba mijenjati, da ga treba dopunjavati u odnosu na ono što se događa u društvu, u odnosu na promjene u društvu. I zato je dobro ovo što je se ugradilo u ove izmjene i dopune i mislim da je državni tajnik to sasvim dobro rekao. Obiteljsko nasilje i obrazac zlostavljanja i nasilničkog ponašanja, a obično uključuje zastrašivanje, koristi se da se zadrži nadmoć i kontrola nad nekim drugim, a iako su obiteljsko nasilje i nasilje koje stranci uzrokuju slični, doživljaj nasilnika, žrtve i zajednice različiti su u oba slučaja. Obiteljsko nasilje krši mnoga prava koja štite međunarodna i ljudska prava i smatraju se kao prekršaj zakona. Sve države odgovorne su za uklanjanje obiteljskog nasilja i obranu, zaštitu žrtava zakonom. Ne postoji naravno jedinstveno objašnjenje, ali istraživanje zaključuje da obiteljsko nasilje nastaje usred podređenog položaja žene koje tradicionalno imaju u privatnom i javnom životu u mnogim društvima. Vlada se na promjene Zakona o nasilju u obitelji odlučila zbog uočenih nedostataka, na zakon koji je eto bio donesen 2003. godine. Među ostalim na to su ukazivale i nevladine udruge i jednako tako i sudska praksa i mislim da se eto nakon duže rasprave, nakon uključivanja svih institucija došlo do izmjena i dopuna koje će na neki način usavršiti postojeći zakon. još samo podsjetiti da prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova do kraja lipnja prošle godine policija je prijavila gotovo 7 tisuća 500 obiteljskih nasilnika, čije su žrtve u gotovo 65% slučajeva bile uglavnom supruge i kćeri, ali i majke ili izvanbračne partnerice. Novim zakonom prvi puta je definirano i tzv. ekonomsko nasilje, o tome su već eto govorile i moje prethodnice, odnosno oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost. Zakonske odredbe odnose se i na udomljeno dijete, a svi predmeti vezani uz obiteljsko nasilje na sudovima se moraju rješavati žurno. Uvedena je i odredba prema kojoj se službe socijalne skrbi, dakle zdravstvene ustanove i druga nadležna tijela moraju brinuti o žrtvama nasilja, a interesi zlostavljanog djeteta postavljene su kao prioriteti. Policija je osim toga dobila nove ovlasti, uspostavljene su i novčane kazne. Dakle one se kreću od najmanjeg do najvećeg iznosa koji je 50 tisuća kuna, zatvorski maksimum je povećan, uvedena je kazna do 90 dana. Do sada smo imali 60 dana. Dakle i uvedena je novčana kazna za sve koji su uočili, a nisu prijavili obiteljsko nasilje. Dakle tu prije svega govorimo o zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim radnicima. Dakle nitko se više ne smije oglušiti na nasilje. pri kraju da zakonski okvir postoji, međutim ostaje činjenica koja nam se potvrdila i ovih dana, kada su u obitelji zlostavljana djeca, a majka, odnosno supruga opravdava čin nasilja svog partnera i ne želi ga napustiti. Zakoni postoje, no postavlja se pitanje što je sa svijesti o mogućnosti odvajanja od nasilnika te da se to ponašanje ne učini javnom tajnom i nečim što se prešutno odobrava. Dakle bit će zanimljivo vidjeti primjenu zakona, možda dogodine, koji će biti tada prikazan u svom punom svijetlu i vidjet će se koliko su ove izmjene i dopune bile dobre, u što ne sumnjam. Ali još jednom apeliram dakle nasilje u obitelj ne događa se nekome drugome i na nasilje u obitelji moramo svi zajedno reagirati. Pa eto i ovi mladi ljudi koji su danas s nama isto tako mislim da je ovo jedna pouka za njih, jedan poziv za cijelu našu zajednicu. Obiteljsko nasilje je ozbiljan problem i o njemu trebamo glasno razgovarati. Hvala lijepa. U 11 i 35 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Dvije replike. Prva, gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite.

To je apsolutno točno. Međutim ja bih htjela reći da jednako tako sankcije moraju snositi i one majke koje znaju da njihovi očevi godinama zlostavljaju djecu, a to ne prijavljuju. Postoji odredba u Kaznenom zakonu koja kaže da je to kazneno djelo i koliko ja znam vrlo malo se sudaca ustvari hvata za tu mjeru i sankcionira neodgovorne, često puta su to dakle majke, koje godinama znaju da očevi zlostavljaju njihovu djecu, često puta i seksualno, a o tome ne žele progovoriti. Rekli ste da još uvijek se negdje tretira obiteljsko nasilje kao to je naša privatna stvar. To je na žalost još uvijek tako, a ja mislim da je nasilje u obitelji, posebno kada je u pitanju nasilje nad djecom nešto što ne može ostati privatna stvar ničija. To mora biti stvar na koju društvo naprosto mora reagirati. Prije nekoliko dana smo imali slučaj u jednom malom mjestu gdje je dakle otac priveden zbog toga što je zlostavljao obitelj, ispostavilo se godinama, seksualno zlostavljao svoju djecu. Znate što se dogodilo? Nakon dva dana je taj isti čovjek vraćen u obitelj. To samo znači da i danas dok mi ovdje raspravljamo možda ta ista djeca trpe i dalje njegovo nasilje i zlostavljanje. Pa se ja pitam gdje je učinkovitost tog sustava da napokon tog zlostavljača makne iz obitelji i da ga stavi u jedan psihosocijalni tretman u kojem će se onda raditi s njim i sa njegovim dakle načinom ponašanja i rješavanje problema u obitelji koje je neprihvatljivo.

na odboru i pojašnjeno je naravno da po drugim zakonima može se postupati. U svakom slučaju tragično je ovo što se događa, dakle negiranje žene u obitelji da se nešto događa sa njezinom djecom, da se djeca zlostavljaju. Dakle, u svakom slučaju trebamo osuditi taj čin. A kažem još jednom i pozivam još jednom sve institucije da obave svoj posao, da reagiraju i da se takvo nešto spriječi i mislim da bi bilo dobro da pratimo sve slučajeve od danas pa nadalje, i ono što se prije događalo, što je sa tom djecom, da im posvetimo više pozornosti i da se mi ovdje upitamo možda da vidimo kako se postupalo u određenom slučaju, nema ih toliko puno, moramo možda svaki pojedini slučaj znati.

Ja se potpuno slažem sa vašim izlaganjem gospođo Glavak i ja sam htjela zapravo replicirati, dodatno istaknuti jednu činjenicu koju ste rekli, a to je da nasilnik ima pravo koristiti silu unutar obitelji, on to tako smatra jer je to privatna stvar radi uspostave kontrole unutar njegove vlastite obitelji, a ja bih ovoj prigodi htjela istaknuti još jednu stvar o kojoj se mislim nedovoljno priča u Hrvatskom društvu. Prošle godine smo započeli sa kampanjom protiv tjelesnog kažnjavanja djece i u slučajevima tjelesnog kažnjavanja djece i jednako kao slučajevima zlostavljanja unutar četiri zida šutnjom odnosno neprijavljivanjem i nesankcioniranjem mi pomažemo trans generacijskom procesu prijenosa obiteljskog nasilja odnosno prijenosa uopće nasilničkog ponašanja. Upravo zato se slažem sa vama i sa vašom tvrdnjom kada ste rekli da je dužnost sviju nas, cjelokupne zajednice da reagiramo u ovim slučajevima ali ja i u ovoj prilici, s obzirom da se također radi o obliku nasilja unutar obitelji želim progovoriti još jednom protiv tjelesnog kažnjavanja djece. Hvala vam lijepa. Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, u svakom slučaju slažem se ne smije nasilje postati obrazac za ponašanje a vjerujem da upravo to postaje nerijetko, djeca koja imaju ovakav obrazac ponašanja i sami postaju nasilnici, to nije ništa novo, dakle još jednom potvrda i poziv da sve institucije ove države svi koji su u ovom Zakonu navedeni, ne samo zbog toga što bi mogli biti novčano kažnjeni nego zbog svoje moralne i društvene odgovornosti odrade svoj dio posla, dakle ne želimo obrasce ponašanja prenositi sa roditelja na dijete jer i ta djeca biti će roditelji. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, na žalost moram utvrditi ovom prilikom da danas o ovom Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti u obitelji od nasilja u obitelji raspravljaju uglavnom ili isključivo žene. Tu je časan izuzetak bio uvaženi kolega Milinković, međutim, njegov njegov komentar, odnosno ispravak netočnog navoda se odnosio na zaštitu digniteta liječničke struke koliko sam uspjela vidjeti a ne na sam meritum stvari o kojoj mi danas raspravljamo. Na početku izlaganja želim reći da ću podržati donošenje ovog Zakona, iako smatram da ima još dosta prostora za njegovo poboljšanje, a neke od sugestija pretočila sam u amandmane za koje se nadam da će ih predlagatelj Ministarstvo obitelji ozbiljno i pomno razmotriti i nadam se prihvatiti. Moram reći da mi je žao što predlagatelj nije prihvatio moju sugestiju iz prvog čitanja a koja se odnosila na preciznije definiranje odredbi Zakona koji se odnose na uznemiravanje ili maltretiranje članova i članica obitelji ili bivših članova ili članica obitelji od strane drugog ili druge članice ili člana obitelji ili bivše obitelji, na radnom mjestu žrtve. To se maltretiranje manifestira kao stalno nazivanje žrtve, ili pak poslovnih suradnika ili suradnica žrtve, iznošenje netočnih i uvredljivih informacija o žrtvi poslovnim suradnicima i suradnicama žrtve, slanje faxova ili mailova u kojima se dovodi profesionalni ili moralni kredibilitet žrtve i slično. Prije nekoliko dana na portalu Indeks.hr pročitala sam članak o tome kako je jednu britansku manekenku njen bivši partner nakon što ga je ostavila prvo pretukao a potom angažirao kompanjona koji je njegovu bivšu partnericu zalio kiselinom i tako joj unakazio lice za cijeli život. Ono što me zgrozilo više od same vijesti bili su komentari čitatelja, namjerno ću reći čitatelja ne čitateljica, ispod ovog teksta od kojih je iznimno veliki broj cinično i negativno komentirao žensku žrtvu ovog nasilja. Upravo zbog takvih neprihvatljivih i neprimjerenih reakcija određenog da ne kažem i dobrog dijela Hrvatske javnosti na slučaj obiteljskog nasilja smatram da su edukacija, prevencija te posebice dosljedna i kvalitetna provedba psihosocijalnih tretmana nad počiniteljima nasilja u obitelji ključni za obračun društva sa ovim iznimno teškim društvenim problemom. U tom sam smislu s iznimnim zadovoljstvom dočekala informaciju državnog tajnika o tome kako resorno Ministarstvo planira obvezne psiho socijalne tretmane nasilnika regulirati posebnim zakonom. NO, ne mogu iskoristiti ovu priliku a ne osvrnuti se na neke odredbe zakona koje se dotiču upravo ovog područja a koje su u ovom Prijedlogu zakona nedovoljno precizne i nedorečene.

U članku 12. stavku 3. koja se tiče zaštitnih mjera obveznog psihosocijalnog tretmana nedovoljno je definirano tko može provoditi te mjere a nužno je naglasiti da u Hrvatskoj ima premalo educiranih osoba koje uopće mogu provoditi psiho socijalni tretman, a ove se mjere često ne provode ili se čak ukidaju zbog nedovoljnih financijskih sredstava. U članku 22. stavak 3. ne definira se koje je to nadležno tijelo koje su osobe iz članka 8. ovog Zakona a koje u djelokrugu svoje djelatnosti saznaju da počinitelj nasilja ne postupa u skladu s primijenjenom zaštitnom mjerom dužne obavijestiti u slučaju obiteljskog nasilja. U prijelaznim i završnim odredbama u članku 25. stavku 3. a koje se odnose na stručno povjerenstvo osnovano temeljem odredbe članka 22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, trebalo bi znači odrediti vrijeme na koje se povjerenstvo imenuje, te definirati pod kojim uvjetima se stručna povjerenstva mogu promijeniti. Na ovaj prijedlog zakona podnijela sam tri amandmana. Prvim amandmanom predlažem brisanje dijela članka 4. stavka 1. alineje 1. jer bi se time smanjila pravna nedokazivost i pravna neodrživost formulacije koja glasi: „Bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne a koja otvara veliki prostor manipulacije za obje strane u postupku“ zakona, odnosno konačnog prijedloga zakona, ona će izazvati mnoga problema u praksi koji će se morati riješiti ponovnim izmjenama zakona. U drugom amandmanu predlažem proširivanje formulacije, odnosno uključivanje svih osoba koje imaju saznanje o nasilju u obitelji, to je dodavanje izrijekom i djelatnika iz predškolskih ustanova koji su često upravo ti koji prvi vide i primijete ozljede na djetetu u one u one osobe koje su zakonski obvezne prijaviti policiji ili Državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji. Na to se osvrnula i kolegica Kalaš, ali ja smatram da u ovom članku zakona nije u dovoljnoj mjeri znači definirano da znači svi oni koji se suoče ili koji primijete nasilje u obitelji trebaju to nasilje i prijaviti. Trećim amandmanom predlažem da se odrede prisilno liječenje obiteljskih nasilnika jer mnogi počinitelji nasilja često boluju od PTSP-a, neredovito se liječe ili su nedijagnosticirani duševni bolesnici pa bi se u slučaju da ih se obveže na psihijatrijsko liječenje koje utvrdi liječnička komisija u bolnici, problem nasilja u obitelji riješio dugotrajno. Naime, ukoliko liječenje nasilnika nije prisilno često se događa da žrtve nasilja daju pisano odobrenje u bolnici za izlazak nasilne osobe s liječenja, a time se problem ne rješava već upravo suprotno, često eskalira u teže oblike nasilja. I na kraju u nadi da će predlagatelj razmotriti moje amandmane izražavam nadu da ćemo uskoro u Saboru raspravljati o prijedlogu Zakona o psihosocijalnom tretmanu. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa, kolegica Mirela Holy izrazila je na neki način svoje i nezadovoljstvo da upravo ovaj dio proširenja zakona koji se odnosi na izvanbračne partnere, odnosno uznemiravanja na poslu ili sl. da nije dovoljno kroz ovaj zakon i određen. Mislim da upravo ovaj dio učestalog nasilja između bivših supružnika, odnosno partnera u bivšim izvanbračnim zajednicama je danas dosta prisutan jer i ono što se dešava i što čitamo, čitamo često puta da je upravo bivši izvanbračni ili bračni partner nanio nasilje prema bivšoj partnerici. Međutim isto jedan od primjera koji se javlja, a o kojem se također malo ili nedovoljno govori to su slučajevi kada se djeca na neki način i maltretiraju i u tim zajednicama koje su se raskinule jel'da da se pojavljuju tzv. da ne kažem i telefonski očevi koji uznemiravaju tu djecu, savjetuju nešto im itd., a na neki način dovodi do poremećaja u toj drugoj zajednici u kojoj ta djeca sada žive jer ne znam supruga ili novi suprug itd. Mislim da u tome segmentu nasilja trebalo bi puno više poraditi i u u određenim situacijama jer se stvaraju i jedne nenormalne situacije u novim tim zajednicama. Hvala. Odgovor na repliku, uvažilo ovu moju sugestiju iz prvog čitanja zakona, ali ja nisam željela ići amandmanom na ove članke zbog toga što sam shvatila da očigledno predlagatelj neće prihvatiti taj amandman pa bi u tom smislu bilo izlišno, ali vi ste apsolutno u pravu i doista ima jako veliki broj slučajeva uznemiravanja i djece, ne samo znači bivših partnera, odnosno partnerica od strane njihovih sada već bivših partnera, odnosno partnerica telefonom i to su doista jako veliki problemi i u njihovom radnom okruženju, a i kažem i djeca jako puno trpe od takvog uznemiravanja.

Nasilje u bilo kojem obliku neprihvatljivo je, a posebice ono koje se događa u obitelji i najčešće pogađa nažalost žene i djecu. Obiteljsko nasilje je ozbiljna povreda temeljnih ljudskih prava svakog člana obitelji, a osobito žene koja je najčešće izložena ovom riziku te se u širem smislu može smatrati i povredom cijelog društva uključujući i buduće generacije. Republika Hrvatska činila je i čini puno na prevenciji, sankcioniranju i suzbijanju svih vrsta nasilja u obitelji. Zbog toga ću odmah reći da ću podržati konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji je predlagatelj doradio i dopunio u skladu s primjedbama i prijedlozima zastupnika i zastupnica kao i saborskih radnih tijela sa rasprave održane u srpnju ove godine. Podržat ću ga jer se njime omogućava viša razina zaštite onih koji su izloženi nasilju kao i pozitivni pomaci u području prevencije nasilja u obitelji. Kad je Hrvatski sabor 2003. godine donio Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji uza sve dobro što je ovaj zakon donio tada je učinjen i velik pomak i u području senzibiliziranja javnosti u ovom obliku krajnje neprihvatljivog ponašanja i od tada se nasilje u obitelji prestaje smatrati privatnim problemom i postalo je društveni problem. Primjena važećeg zakona koji je evo na snazi već 6 godina pratila su i nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, kako ona od 2005. do 2007. godine, tako i ova od 2008. do 2010. godine. godine. kao i protokoli o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, dokumenti koje je donosila Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Inače bih ovdje istaknula i veliku ulogu koju su odigrale brojne institucije Hrvatske države. Od Vladinog ureda za ravnopravnost spolova pa preko pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do brojnih udruga civilnoga društva predvođenih udrugama za ženska prava. Ovdje bih, nikako ne bi trebalo, odnosno dapače ja bih istaknula, i ulogu koju je u zaštiti od nasilja u obitelji imala i današnja predsjednica Hrvatske Vlade gospođa Jadranka Kosor, u proteklome razdoblju potpredsjednica Vlade i ministrica resornoga Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. I kad govorim o ovome dijelu založit ću se da pored ovoga zakona se nađe u državnome proračunu i sredstava kako za skloništa za žrtve obiteljskoga nasilja, tako i za otvaranje obiteljskih sredstava koji su za posljedice, dakle za žrtve obiteljskog nasilja, a obiteljski centri sigurno svojim radom pridonose prevenciji od nasilja u obitelji. Kada smo prije dva dana ovdje raspravljali i usvajali, odnosno glasovat ćemo nadam se danas, izvješće o radu državnih odvjetništava u 2008. godini, također smo mogli u tom iscrpnom materijalu pronaći i podatke o nasilju u obitelji, jer Državno odvjetništvo s posebnom pozornošću prate i odvojeno iskazuju kaznena djela nasilničkog ponašanja u obitelji iz članka 215.a Kaznenoga zakona. Tako podaci pokazuju da u proteklih pet godina stalnog porasta, dolazi do stagnacije prijava, ali ne i broja optuženja, što ukazuje na bolju kvalitetu prijava. Za 2008. godinu tako je prijavljeno tisuću 285 nasilnika, od kojih je optuženo 933, a 758 je osuđeno. Uzrok stalnog porasta konstatira se u izvješću državnog odvjetništva nije samo porast nasilja, već i sve veća osjetljivost društva na ovo nasilje, što pomaže žrtvama da se odluče na prijavljivanje nasilnika. Znamo li da na svakog prijavljenog nasilnika, odnosno prijavljenu osobu, dolaze skoro dvije žrtve. Pomnožimo li ovih tisuću 285 doći ćemo do 2 tisuće 494 žrtve. Od tih žrtava u znatnom broju slučajeva žrtve nasilja su žene, ali isto tako žrtve obiteljskog nasilja su i djeca. Stoga ne čudi da se među žrtvama nalazi svega 27% osoba muškoga spola. Naime, od 2 tisuće 494 žrtve u protekloj godini, njih 909 ili 36% bilo je maloljetno. Ukoliko se razmatraju žrtve prema spolnoj dobi, tada se dođe do podatka da je od 403 muškarca njih 436 ili 65% maloljetnih. Radi se o djeci i maloljetnicima koji su izloženi nasilju u obitelji. Udane žene su najčešće žrtve obiteljskoga nasilja. Od tisuću 827 žena koje su bile izložene nasilju, njih 473 ili 26% su maloljetni članovi obitelji. Sudovi su za ova djela u protekloj 2008. godini, izrekli ukupno 876 presuda od kojih 762 ili 87% bilo osuđujućih. A od ukupnog broja osuđujućih presuda izrečeno je 116 zatvorskih kazni. Međutim, treba kada govorimo o Zakonu protiv nasilja u obitelji trebamo reći da žrtve nisu samo žene i djeca. Naime, događa se i onaj obrnuti slučaj. Ja sam citirala u prvom čitanju ovoga zakona, ponovit ću to i danas. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, lani je u Hrvatskoj registrirano 3 tisuće 500 slučajeva obiteljskog nasilja u kojima su roditelji bili žrtve, a među nasilnicima našlo se i 200 maloljetnika. uglavnom je riječ bila o fizičkom nasilju. Jer kažu pokazatelji da roditelji emocionalno nasilje najčešće prešućuju. I kako smo u današnjoj raspravi, mislim da je ovaj novi zakon ujedno bio i poruka hrvatskome društvu, da nasilnicima nije mjesto u javnom životu i da nasilnici ne mogu biti

u jednom svjetlu koje, mislim da smo mi svi toga svjesni i da nije potrebno u ovom Viskom domu i nas svrstavati. Mislim da je Vlada kada je predlagala ovaj zakon Hrvatskome saboru, jasno poručila da nasilnicima nema mjesta u državnim tijelima i uglednicima u hrvatskom društvu. zaključno. Kolegice i kolege, u cijelosti podržavam donošenje ovog novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kojim se poboljšava i unaprjeđuje dosadašnja regulativa, a sve u interesu prevencije svih vrsta nasilja u obitelji, a na dobrobit onih koji nažalost trpe posljedice obiteljskoga nasilja. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa osvrnula bih se samo na ovo što je kolegica rekla. Dakle, evidentno je da se prijavljuju ili da se reagira tek kada vidimo konkretno fizičko nasilje. Dakle, nikako ne smijemo odustati od toga da postoje i različite vrste drugog nasilja. Ono emocionalno može ostaviti možda i dublje tragove nego fizičko. Naravno, nećemo se sada upuštati u to koliko je jedno bolno ili koliko je drugo bolno. U svakom slučaju, trebamo se odmaknuti od onih mitova, da žrtva zaslužuje nešto, jer kao što se to zna nekada reći, sama je to tražila. I trebamo se dotaći činjenice da to trebamo sankcionirati, da to trebamo prijaviti i da o tome trebamo govoriti. I htjela bih samo reći, ukoliko treba, zašto ne, progovorila o nasilju nad ženama.

nadam se da je to poruka ovo prijavljivanje svih oblika nasilja u obitelji, da je poruka hrvatskoj javnosti i svakom građaninu, poglavito stoga što i u zakonu stoji odredba ona koja mene puno više zabrinjava, a to je da moramo imati u zakonu prekršajnu odredbu, odnosno bit će novčano kažnjene službene osobe koje ne prijave. Mi ovdje imamo problem kod neprijavljivanja, hoće li susjed prijaviti zlostavljanje u obitelji susjeda ako vidi, hoće li član obitelji prijaviti zlostavljanje. Zbog toga sve radimo sve ovo u javnosti i potičemo sve da prijavljuju nasilnike i to nasilje. A ovaj drugi dio također se slažem s vama, poznate osobe moraju govoriti o nasilju nad ženama ali ako ste me shvatili ja sam se samo djelom ogradila i rekla nije dobro saborske zastupnike i zastupnice svrstavati u statistiku. Ne svrstava. Ovo je replika kolegici Glavak. Prema tome, podržavam. Mislim da u Hrvatskoj državi poznate osobe čine to u promociji borbe protiv nasilja u obitelji. **Šeks, Vladimir Željana Kalaš replika. što sam zapravo uzela za statistički uzorak kako bih potkrijepila činjenice u slučajevima u zaštiti od obiteljskog nasilja baš saborske zastupnike. Upravo ovo njezino reagiranje mi je i dalo za pravo odnosno uspjela sam u svojoj nakani. Htjela sam sve nas ovdje šokirati, sve nas ovdje bez obzira je li se radi predsjedavajućem ili se radi o službenicima Hrvatskoga sabora, nisam vas htjela istaknuti kao primjer, ne dao je li se radi o članovima državnih tijela. Ja sam se samo nadovezala na onu tezu koju je i gospođa predsjednica Vlade koja je i sama jedan od najaktualnijih boraca u hrvatskome društvu protiv nasilja u obitelji rekla da nitko tko je zlostavljač pogotovo ne zlostavljač u obitelji ne smije biti javna osoba. Zašto bi itko od nas pa počevši od mene da ne bi se sada ponovno povuklo pitanje da sam vas istakla jer to nisam napravila. Zašto bi se zapravo Zašto bi se zapravo itko od nas mogao izuzeti. Nasilje se može dogoditi svakome i u bilo kojem obliku, ne samo unutar bračnih drugova nego kao što ste i sami rekli od strane djece prema roditeljima, ne samo u bračnim zajednicama nego i u vanbračnim zajednicama a i nešto što smo do sada već spominjali a govori se zapravo o nasilju u adolescentskim vezama koje naravno ne pripadaju obitelji ali porazna je činjenica da se u više od 2/3 adolescentskih veza javlja nasilje. I upravo se u ovom slučaju nadovezujem na repliku gospođi Glavak gdje sam rekla da ako šutimo i ako javno ne sankcioniramo obiteljsko nasilje sami tom šutnjom stvaramo nove generacije nasilnika.

kolegice Kalaš. Mene niste šokirali, jedino nisam imala dovoljno u prvom redu ispred nas deset zastupnika pa nisam mogla brojeći utvrditi na koga bi bio red, inače da sam šutjela i sad ste mi opet u replici rekli da sam prešutjela odgovor na vašu repliku. Ispalo je da pomažem u odgoju nasilnika budućih generacija a to mi nikako nije ni namjera niti Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine tajniče. Ja se javljam nakon kolegica i odmah ću unaprijed priznati da će moja rasprava biti izuzetno suhoparna jer ja ću se vratiti uvodnom, ishodišnom izlaganju gospodina tajnika Adanića tako da ću samo podvući glavne crte odnosno glavni cilj ovog konačnog prijedloga zakona. Naime, toliko je bilo živopisnih situacija u iznošenju mojih kolega, primjera bilo je Lava Tolstoja, bilo je ovoga, onoga da ja mislim da bi ja sad mogao to samo pokvariti. Prema tome, idem s riječi na djela. Naime, statistički podaci, spomenut ću ih sedam, do lipnja 2009. godine. 8 tisuća 242 zahtjeva za intervenciju zaprimila je policija i može se reći da je u svim tim slučajevima intervencija i pružena. Velika brojka. Druga brojka 7 tisuća 815 počinitelja nasilja prijavila je policija zbog počinjenih prekršaja u smislu nasilničkog ponašanja u obitelji. Treća brojka 9 tisuća 823 je ukupan broj nasilničkog ponašanja. Iduća brojka 62,94 kao što su kolegice spomenule su žrtve ženskog spola. Najčešći počinitelji prekršaja bili su suprug nad suprugom i to u 62,71% slučajeva. Što se tiče izvanbračnih drugova i tu ima dosta slučajeva. Znači, izvanbračni drug nad izvanbračnom suprugom bio je počinitelj nasilja u 13,34% slučajeva. I bivši suprug u 6,33% slučajeva. Naime, šta je naglašeno u ovom prijedlogu zakona? U ovom prijedlogu je naglašeno da donošenjem ovoga zakona prestaje se smatrati nasilje u obitelji privatnim problemom nego je postalo društveni problem. Idući, nadalje donošenjem ovog zakona prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu eksplicitno je nasilje u obitelji kvalificirano kao prekršajno djelo na sveobuhvatan način za razliku od važeće odredbe Obiteljskog zakona od 2003. godine. I nadalje, ovim zakonom je osigurana učinkovitija i trajnija zaštita ugroženih članova obitelji izloženih nasilju. I sad ću nabrojiti novine konkretno njih ima osam u odnosu na onaj od 2003. godine. Prvo što se tiče svrhe. Svrha zakona uključuje prevenciju, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja. Pod dva možemo reći na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež. Pod tri radi se o proširenju kruga osoba koje spadaju u obitelj s obzirom na ostale zakone koji uređuju odnose u obitelji, Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj skrbi. Pod četiri, e sad imamo definicije. Znači, proširenja je definicija nasilja u obitelji te se dodatno uvodi novi pojam ekonomsko nasilje tj. oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost odnosno izrijekom se navodi zabrana tjelesnog, psihičkog, spolnog i ekonomskog nasilja u obitelji. Nadalje, uvedena je odredba prema kojoj su službe socijalne skrbi i zdravstvene ustanove te druga nadležna tijela dužna voditi brigu o svim potrebama žrtve i omogućiti joj pristup odgovarajućim službama. Što se tiče počinitelja nasilja počinitelju nasilja službe su dužne pružiti odgovarajuću također informaciju o svim njegovim pravima. Nadležni sud o pokretanju prekršajnog postupka u kojem se kao žrtva pojavljuje dijete dužan je o tome obavijestiti službu socijalne skrbi radi poduzimanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Interesi zlostavljenog djeteta prioritetni su u svim postupcima. I sad nešto o kaznama koje su znatno povišene. Visine kazni za počinitelja nasilja u obitelji su pooštrene. Novčana kazna pooštrena je propisivanjem najmanjeg i najvišeg iznosa u skladu s odredbama Prekršajnog zakona, odnosno od najmanje 1000 do najviše 50000 kuna, dok je za kaznu zatvora umjesto dosadašnjeg maksimuma od 60 dana prijedlogom novog zakona predviđena kazna od 10 do najviše 90 dana. koji ponovi nasilje u obitelji na štetu djeteta ili maloljetne osobe kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od najmanje 15000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 60 dana. spomenuti iznos novčane kazne od 3000 kuna za osobe koje su dužne prijaviti nasilje u obitelji za koje su saznale u obavljanju svoje dužnosti, a koje nisu prijavile policiji ili nadležnom Državnom odvjetništvu. odvjetništvu. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj kvalitetan zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dvije replike. Prvi je gospodin zastupnik Boro Grubišić.

dakle, društveni problem, odnosno problem društva koje će se njime pozabaviti stavkama, člancima ovoga zakona. Evo da ja samo obavijestim s obzirom da su bili brojni primjeri danas u ovoj raspravi da je u Republici Srbiji u gradu Ćupriji osnovana i sigurna kuća za muškarce. Evo mi to još nemamo, ali evo pošto ste vi kao muški prvi raspravljali o tome samo jedan mali prilog tome. Hvala lijepo. Druga replika, gospođa zastupnica Mirjana Ferić Vac. neslaganja sa njegovim izlaganjem prvenstveno, nego zbog jednog elementa koji se u svim ovim raspravama proteže, a tiče se djeteta kao žrtve. Izravno da, međutim u svakom ovom nasilnom odnosu bilo da je to bračna, izvanbračna zajednica dijete je žrtva jer je promatrač nasilja i tu mustru, taj obrazac nasilja nosi u sebi i reproducira ga kasnije na ovaj ili onaj način. Prema tome, o tome mi trebamo voditi računa kad govorimo o prevenciji. Prevencija počinje kod nas činom nasilja, a prevencija je ono što se dešava da bi se uopće spriječilo nastajanje nasilja. Mi smo uvijek zagovarali princip. Stavimo u školski sustav, predškolski odgoj, naprosto odgoj protiv nasilnog rješavanja konflikta. Kao prvi i osnovni korak u pravcu kojeg će možda za deset godina, ali će biti učinkoviti polučiti rezultate. Dakle, svraćam samo pažnju na to da su djeca uvijek žrtve neovisno tko vrši nasilje u ovom i da li su dakle indirektno ili direktno žrtve, ali je to činjenica koja proizlazi iz svih slučajeva nasilja u obitelji i djece koje se to tiče. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. zahvaljujući primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji od 2003. godine na ovamo došli smo zaista do velikih pomaka u prevenciji i zaštiti od nasilja u obitelji. Prvi put je u našem zakonodavstvu ova vrsta nasilja kvalificirana kao prekršajno djelo na jedan zapravo sveobuhvatan način i osigurana je učinkovitija i trajnija zaštita članova obitelji koji su izloženi nasilju kao što smo i mogli čuti kroz današnju raspravu. S obzirom da ova Vlada teži ka višoj razini zaštite, pa isto tako je uočeno da osobe koje su izložene nasilju često nisu upoznate sa svojim pravima i ponovo upravo to ovaj zakon rješava. Za sada je primijećeno da nije moguće primijeniti zaštitne mjere obvezatnog liječenja od ovisnosti ili obvezni psiho-socijalni tretman radi manjka institucija, naravno i stručnog kadra. Isto je što je i praksa pokazala da novčana kazna počinitelja nasilja ima negativan učinak i prema samim članovima, odnosno žrtvama nasilja, tj. članovima obitelji. Ali ipak primjenom ovog zakona tijekom pet godina značajno je doprinijela uspješnom procesuiranju počinitelja nasilja u obitelji. U sveukupnom broju obiteljskog nasilja žene su ipak najzastupljenije kao žrtve. Kroz raspravu smo čuli što su sve i uzroci takvih ponašanja. Poznato je da međusobni odnosi roditelja uzrokuju i trans generacijski prijenos agresije na djecu koja su kao svjedoci agresivnom ponašanju u obitelji u užem i široj zajednici isto tako podložna učenju ovakvog nasilnog ponašanja u svim situacijama i prema svakome. Isto tako je i poznato

trans generacijski prijenos nasilničkog ponašanja s roditelja na djecu, socijalni stres, tj. obiteljski nepovoljni uvjeti življenja kao što su primjerice nezaposlenost, samohranost, bolest, invalidnost, loši stambeni uvjeti, smrt člana obitelji poglavito onoga koji je hranitelj te obitelj, zatim socijalna izoliranost odnosno obitelj koja je smanjeno uključena u širu socijalnu sredinu, poremećena struktura obitelji kao što su kvalitativno deficijentne obitelji. Tjelesno zlostavljano dijete je samodestruktivno. Ono je ili izrazito povučeno ili agresivno, često pokazuje poremećaj u ophođenju čime ugrožava elementarna prava drugih, ali isto tako i važnije norme. Zlostavljanje je značajan prediktor delinkvencije, pa se usudim reći da je ovaj zakon zapravo ima i preventivni učinak s obzirom na ovu dimenziju. Veliki pomak postignut je i primjenom ovog zakona, jer je problem prestao kao što smo već nekoliko puta čuli biti privatna stvar. Dakle, ono što se događa u četiri zida to postaje i društveni problem i nije naravno na odmet još jedanputa to ponoviti, jer je definitivno ni jedan zastupnik i zastupnica koji su jutros tijekom rasprave, svi su zapravo istaknuli ovu dimenziju što je vrlo važno. Ali je isto tako važno kazati da zasluge svakako pripadaju. Nije sad razlog u tome da se želimo hvaliti, ali je potrebno istaknuti da bez senzibiliziranosti Središnjih tijela državne uprave i javnih ustanova kroz provođenje nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, kako one za razdoblje od 2005. do 2007. i od 2008. do 2010. 2010. i protokola u postupanju u slučaju nasilja u obitelji, ne bismo postigli ovakve rezultate. Naravno da su ovo dokumenti koji su dodatno potaknuli na poboljšanje postojeće regulative. Zakon pred nama nudi nam i novine, također smo već čuli, a to je širi krug članova koji se smatraju dakle članovima obitelji, s obzirom na i Obiteljski zakon i Zakon o socijalnoj skrbi, a to su i žene i muškarci koji su živjeli zajedno u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, njihova djeca i djeca svakoga od njih. Ono što mislim da je posebna vrijednost ovoga zakona je šira definicija nasilja koja je dodatno, uveden novi pojam ekonomskog nasilja, odredba je prema kojoj se službe socijalne skrbi i zdravstvene zaštite dužne voditi brigu i o potrebama žrtve nasilja, jednako kao što su i dužne obavljajući svoju redovnu djelatnost prijaviti saznanje o nasilju u obitelji i Državnom odvjetništvu i policiji. Ali ono što nikako ne smijemo u ni jednom trenutku zaboraviti da nasilje i agresija ne nastaju odjedanputa, ne nastaju odjednom, niti će se iskorijeniti i prekinuti odjednom ili sada. Prijedlog ovoga zakona je svakako nova kvaliteta postojećoj pozitivnoj legislativi i zato ću podržati donošenje ovoga zakona. Hvala vam lijepa. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U svojoj raspravi ja ću se ograničiti samo na jedan oblik nasilja u obitelji, dakle na ekonomsko nasilje kao pojavni oblik koji koji predstavlja novinu u ovom zakonskom prijedlogu i to zapravo na ekonomsko nasilje na samo jednoj određenoj skupini građana, dakle na osobama treće životne dobi. Naime, činjenica je da su dom i obitelj najveće vrijednosti, međutim isto je tako činjenica i to da zastrašujuće velik broj ljudi upravo dom i obitelj predstavljaju mjesto opasnog i ponižavajućeg življenja. S druge strane uvođenje u zakon ekonomskog nasilja kao novog pojma zaslužuje pohvalu, obzirom da je ekonomsko nasilje sve raširenije i da je često upravo se se provodi na starijim osobama. Koji su razlozi eskalacije obiteljskog nasilja nad starijom populacijom građana? Gubitak zaposlenja, a time i stalnih novčanih primanja u ovim kriznim vremenima sve češće uvjetuje egzistencijalnu ovisnost djece o svojim roditeljima, a onda i materijalno i financijsko iskorištavanje roditelja. Alkoholizam i narkomanija dodatno također su vrlo čest razlog ekonomskog nasilja djece nad roditeljima. U današnje vrijeme u kojem novac i uspjeh su vodeće vrijednosti, zlostavljanje je zapravo često potaknuto i osjećajem neuspjeha i vlastite nesposobnosti. Zato više od dvije trećine zlostavljača starijih osoba jesu upravo članovi obitelji i to najčešće djeca. No vrlo često u materijalnom i financijskom iskorištavanju starijih osoba učestvuju i zaposlenici u određenim ustanovama, dakle u socijalnim ustanovama, u zdravstvenim ustanovama, u općinskim uredima, odvjetničkim uredima i koji isto tako zloupotrebljavaju svoj službeni položaj i iskorištavaju starije građane, naročito one koji nemaju obitelj ili su na ovaj ili onaj način izolirani od svoje obitelji, a posjeduju neku imovinu ili pak ostvaruju redovite primitke. Što je najžalosnije, sve se uglavnom odvija u tišini, bez znanja okoline, a ostarjeli su poput djece žrtve koje rijetko prijavljuju nepravde koje ih pogađaju. Žrtvama nasilja osobito je teško i ponižavajuće tražiti pomoć upravo u situacijama kada su njihovi zlostavljači njihova vlastita djeca. S obzirom na demografske trendove i sve veću zastupljenost osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, realno je očekivati da će fenomen zlostavljanja starijih osoba tek zaokupiti i pažnju i interes stručnjaka, ali dakako i šire javnosti. A da bi se mogle poduzimati i učinkovite mjere zaštite starijih osoba potrebno je, eto za početak, osigurati i podatke o razmjerima pojave zlostavljanja starijih osoba, koje zapravo sada nemamo. Istina u poglavlju 3 prijedloga zakona koji govori o prikupljanju, obradi i pohrani statističkih podataka u članku 24. stavku 1. kaže se da je ministarstvo nadležno za poslove obitelji ovlašteno za prikupljanje, obradu i pohranu statističkih podataka iz područja primjene ovog zakona. Međutim, ako će se ti podaci skupljati na način kako ih primjerice prikuplja Državno odvjetništvo, a što smo imali prilike vidjeti iz izvješća koje je bilo u raspravi prije dva dana, tada nećemo dobiti posebne podatke o starijoj populaciji i zlostavljanju. Naime Državno odvjetništvo iskazuje podatke o žrtvama obiteljskog nasilja na način da sve žrtve razdvaja na samo dvije skupine. Prvu skupinu čine djeca i maloljetnici, a drugu skupinu čine odrasle osobe. upravo tu drugu skupinu odraslih osoba trebalo bi podijeliti na one do 65 godina starosti i na one iznad 65 godina starosti i o ovome bi bilo dobro povesti računa kada se budu donosili podzakonski akti. Jer starije osobe, jednako kao i djeca, jesu posebna skupina, nemoćna skupina, skupina s posebnim potrebama koju treba štititi i posebnim mjerama. Hvala lijepa. I gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz Vlade. Rado se priključujem raspravi o nasilju u obitelji iz razloga što mislim da je to jedno veliko htio bih dati neki svoj doprinos tome da se, da barem to društveno zlo bude, odnosno kad kažem društveno mislim ljudsko zlo, bude što manje. Ne čudi nasilje u obitelji uopće ako smo okruženi nasiljem u društvu u cjelini, prema tome obitelj je samo jedan od prostora manifestacije nasilja koje je sveobuhvatno i zato bih rado izgovorio riječ koju nisam čuo danas da se uopće spomenula, niti je nalazim u ovom Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. To je riječ odgoj. Mislim da odgoj je pojam koji stoji u podlozi nasilja i da možda napori napori u pogledu odgoja mladih prema životnoj dobi starijoj bi također možda smanjilo nasilje u obitelji, i općenito u društvu a ne samo odnosno prekršajne mjere koje se ovdje pojavljuju. Zato bih htio afirmirati neke vrijednosti koje su možda prije bile, koje se gube danas jer se na drugačiji način afirmiraju, ali je afirmiraju, ali je obitelj uvijek na neki način bila nositelj, barem u mom svjetonazoru i svjetonazoru kojeg dijelimo i ne bih tu htio religijski tu postaviti neke ograničenja, mislim da sve religije ovoga svijeta zastupaju čovjeka u smislu dijela jedne male zajednice nukleusa obitelji pa onda tako i dalje. Dakle, čini mi se da bi obitelj trebala biti i mogla biti jedno da tako kažem fertilno tlo za stvaranje dobrih ljudi itd., i da dobri odgoji iz obitelji zrače prema društvu a ne da neka loša ozračja društva se manifestiraju u stanje u obitelji. Prema tome bih kao primjer ili ilustraciju kako te stvari nastaju spomenuo riječ psovka koja je postala toliko svakodnevna u našem životu da je više niti ne osjećamo, po meni je psovka način u izražavanja u jednom posebnom psihičkom stanju kada se ne možemo nositi sa nabojem svojih emocija da bi ih izrazili svakodnevnim riječima onda nam psovka da ispraznimo taj jedan višak taj jedan višak naboja, agresije unutarnje. Ali nekome kome psovka postaje svakodnevni govor onda tome logično da se agresija, ruka koja poleti donosi ono pražnjenje onome koji ne psuje, psovka donese pražnjenje. Psovka mi se čini manje nasilje nego što je ruka koja nekoga udre a da ne kažemo noga. Dakle, mislim da bi bilo dobro afirmirati te neke stvari poput odgoja i obitelji, da bi i u samoj obitelji nasilja bilo što manje. Naravno postoje urođene genetske patologije koje neovisno o odgoju, neovisno o svim o svim naporima društva ili drugih članova obitelji ne mogu otkloniti posebice takvih patologija, ali i s patologijama se nosimo na različite načine. U smislu Zakona spomenuo bih posebno članak 3. i 4. U članku 3.a obitelj predstavlja zajednicu, u članku 3. od svih navedenih definicija na koje se odnosi ovaj Zakon, odnosno što se smatra pod obitelji samo se na dva mjesta spominje zajednica. Zapravo se spominje samo na jednom mjestu zajednica, žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici, a u liniji prije žena i muškarac u braku, brak je zajednici, pa ako se govori o izvanbračnoj zajednici moglo bi se kazati u bračnoj zajednici, kao što bi se moglo kazati i žena i muškarac izvan braka. Samo to su zajednice sve ostalo su određeni odnosi koji ne predstavljaju zajednicu ovako pročitanu. Drugo u članku 4. kada se spominje koja su sve to nasilja koja se ovim zakonom razmatraju i uvode čini mi se da ako bi bili samo ovo nasilja koja su predmet sankcioniranja da to nije dovoljno i da bi trebalo ugraditi određeni instrument prepoznavanja novoga nasilja, ne mogu govoriti. Novoga nasilja, jer mašta onih koji su agresivni i nasilni je neograničena prema tome, pretpostavlja da zakonodavac nije mogao predvidjeti sve vrste nasilja nego da je samo registrirao ona nasilja koja danas se prepoznaju, ali bi trebalo otvoriti mogućnost i tim nekim novim nasiljima koje će se pojaviti. Jedno od nasilja koje svakako nije spomenuto u okviru ovoga članka 4. to je već nekoliko puta spomenuto nasilje prema roditeljima, prema starijim članovima obitelji koje se taksativno ne navodi, a navodi se ponižavajuće postupanje prema djeca u odgojne svrhe, ponižavajuće postupanje i djece i drugim članova prema starijim članovima obitelji. Naime, uopće potreba donošenja Zakona o zaštiti od nasilja od obitelji je praktički zaštititi nemoćne od onih koji su prema njima fizički superiorni,zato imamo najviše nasilja nad ženama, zato imamo najviše nasilja nad djecom, ali postoji nasilje nad starijim osobama koji su u starijoj dobi fizički manje moćni nego što su prije bili, i čini mi se da je nedostatak ovoga Zakona što to ne navodi. Ja bih naveo još nešto, pogotovo u smislu definicije članka 3. u kojem se govori o skrbnicima, štićenicima, udomiteljima itd., mislim da postoji jedna jako izražena agresija prema osobama koje su rekao bih žrtve već samim ugovorom, žrtve dosmrtnog uzdržavanja. Za razliku od doživotnog uzdržavanja kod dosmrtnog uzdržavanja osoba koja je takav ugovor potpisala postaje potpuno ovisna o onome tko o njemu skrbi i nema praktički nikakvu zaštitu ni za fizičko, ni za psihičko a niti za ono ekonomsko nasilje koje se u istome članku broj 4. spominje. Tako mi se čini da je nedostatak toga jedan značajan manjak kojega bi bilo dobro otkloniti nekim amandmanom, ali ga ja stavljam na stol kao izuzetnog važnog. Ja bih spomenuo još nešto što mi se čini bitnim kao nasilje koje se manifestira kasnije, a ne u trenutku nastajanja tog nasilja to je uskrata očinstva i majčinstva. Imamo slučajeve kada se roditelji jednostavno rješavaju djece, daju ih u domove, različiti su motivi zašto se to događa, plemenito je kada netko tu djecu uzme i o njima skrbi kao da su njihova vlastita, ali isto tako uskrata majčinstva i očinstva ako nije ničim opravdana nego samo nekom vlastitom egoističnom namjerom, mislim da bi na neki način trebala biti sankcionirana jer su manifestacije u negativnim smislu kasnije vrlo negativne. Na kraju bih htio još samo jednu stvar dodati, podržavajući apsolutno potrebu donošenja ovog Zakona, ali mislim da bi određene korekcije barem što mog sagledavanja se tiče u ovom smislu bile korisne, htio bih kazati da veliki dio nasilja koji je ovdje predviđen jednostavno se čini ne može biti dovoljno sankcioniran prekršajnim mjerama kao što su ovdje učinjene, premda su određena nasilja naravno Kaznenim zakonom sama po sebi predviđena i čini mi se da bi trebalo otvoriti mogućnost u pravcu redefiniranja nekog nasilja da nije prekršajno, nego da je kazneno djelo kao što se kod bespravne izgradnje, određena bespravna gradnja može tretirati i krivičnim djelom na način da inspektor u dvojbi je li to kazneno djelo ili samo prekršajno Državnom odvjetništvu prijavi dotični

jedne razine koja je bila izuzetno zanimljiva i interesantna i apsolutno podržavam, a kolega Rošin ja bih samo htio nadopuniti sa jednom kratkom rečenicom, a ona se odnosi na to da najvjerojatnije danas bismo ovdje o ovoj temi puno manje razgovarali kada bi mnogi samo uzeli Bibliju i pročitali 10 zapovjedi Božjih. Ništa dalje od toga ne bi trebalo. Puno bismo manje raspravljali i odgoj o kojem ste vi govorili je dakle vezan upravo i uz to. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I Replika zapravo na jedan dio onoga što je gospodin Rošin govorio i spominjao u smislu urođenih, patoloških preduvjeta nasilju vrlo teška jedna ocjena i ja bih volila da to u nekom drugom kontekstu možda nekom prijedlogu drugog zakona malo drugačije ovaj diskutiramo jer je to, ako uče da su nekakve rasne i druge stvari što nije dobro sa takvim urođenim Osnovno je što ste spomenuli, a što je dijelom i onoga što sam ja govorila u prvoj replici je odgoj. Vi ste spomenuli obitelj i ja se slažem u tome, ali kažem da je školski sustav itekako odgovoran, dakle društvena nekakva regulacija onoga što mi kroz školu hoćemo postići jer škola je odgajanje nije samo učenje "facts and figures" nego je i odgajanje određenim postavkama. Govorili ste o odnosu prema starijima i bilo je par puta riječi o ekonomskoj neovisnosti starijih osoba. Nisam čula u ovoj raspravi, a evo i prije 2 tjedna smo obilježili Međunarodni dan žena na selu, o ekonomskoj neovisnosti žena na selu koje se nađu u procesu nasilja u obitelji koje zapravo nemaju ni kuda, ni kako, niti se itko brine oko toga. Dakle, to je jedno područje o kojem se treba itekako voditi računa, a pogledat ćemo proračun, nastojat ćemo da proračun ima neke stavke koje će u tom smislu biti otvorene prema potrebama i i manifestaciji nasilja onima koji su apsolutno ekonomski ovisni o zajednici u kojoj žive i nemaju izgleda ni otići, a ni biti oni koji će procesuirati one koji čine nasilje u takvim zajednicama. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Kolegice naravno da nisam mislio u rasističkom smislu to kad sam kazao iako su nekad u Sovjetskom savezu postojale teorije o tome kako genetika … /Govornik se ne razumije./… ne znači ništa nego je sve odgoj u društvu. Međutim, evo kad to … /Govornik se kojima je potrebno da pojasnim što sam htio kazati, mi se svi rađamo sa različitim naravima, dakle to su neke naše urođene zadatosti i netko se rađa kao kolerik, agresivan ili ovako, netko se rađa kao blag. Htio sam napraviti samo jednu distinkciju između nasilja koje nastaje nekim društvenim odgojnim mjerama, poticajima, za razliku od onih koje narav, temperament nekoga nosi po sebi. Vjerujem da ste me razumjeli i da je to bilo samo u ilustraciji ovoga drugoga kao jedan kontrapunkt. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Meni je drago da su svi klubovi pa i pojedinačna rasprava pokazali da je ovo jedan dobar dobar zakon, dapače da je to odličan zakon i da će on u budućnosti odlučiti svoje rezultate na terenu jer mislimo da bi upravo donošenjem ovog novog zakona trebala se poboljšati situacija i na ovom vrlo bitnom i važnom pitanju, a to je znači zaštita od nasilja u obitelji. Ja bih se ovom prilikom osvrnuo na nekoliko vaših pitanja koje ste ovdje postavili. Jednostavno zato da ne ostane visjeti u zraku. klub SDP-a i gospođa zastupnica Romana Jerković su postavili pitanje da se Zakon o zaštiti u nasilju u obitelji ne osigurava učinkovitu zaštitu mjera koja se može odrediti kod zlostavljača odmah. I postavili ste pitanje da je to u prvom čitanju na neki način bilo bolje riješeno. Međutim, ja vas moram upoznati ili upozoriti s tim da smo mi zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova jako dugo i miniciuzno radili na ovom problemu i došli do jednog zaključka da ako bi policijskom službeniku dali ovlasti da može zlostavljača ili zlostavljačicu samostalno udaljit iz stana bez sudske odluke, da bi nam ta odredba mogla pasti na Ustavnom sudu. Isključivo zbog toga smo išli ovom drugom metodom gdje smo postigli isti cilj. Znači da se zlostavljač ili zlostavljačica može odmah po općim propisima, a opći propisi su prekršeni, zakon i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, znači da se zlostavljač može odmah izdvojiti iz stana. U roku od 24 sata dajemo nalog ovaj zakon sudu da mora donijeti odluku, znači da je ta akcija policije pokrivena i tom sudskom odlukom. Inače bi to bilo protupravno, na neki način bojali smo se da to ne bi, ta odredba, pala na Ustavnom sudu, a onda opet ne bi imali valjan zakon. Isto tako prijedlog saborske zastupnice Romane Jerković, ja sam ovdje zapisao, o razmatranju formiranja jedinstvene baze podataka o osobama koje su doživjele nasilje u obitelji ako sam dobro shvatio. Naime mi smo mišljenja da upravo suprotno, da ćemo mi imati bazu podataka, ali o zlostavljačima, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti voditi tu statistiku i da ćemo na drugi način imati te podatke, a ne da dodatno stigmatiziramo žrtve nasilja, da ih stavljamo u nekakvu jedinstvenu bazu podataka, a morate jako dobro znati ako stvaramo tu jedinstvenu bazu podataka da onda moramo dobiti pristanak te žrtve nasilja da bude u toj bazi podataka jer ako ona to neće, ona ne da odobrenje, onda ćemo imati manjkavu bazu podataka što zasigurno ne bi bilo nikome, apsolutno nikome, nikome, u interesu. Još jedno pitanje je bilo tu, koliko sam ovdje zapisao, od gospođe saborske zastupnice Mirele Holy. Uznemiravanje članova, odnosno članica obitelji i više članova i članica obitelji od strane drugog člana i članice obitelji bivšeg člana i članice obitelji na radnom mjestu. Mi to nismo prihvatili iz vrlo jednostavnog razloga, jer smo rekli da članak 4. konačnog prijedloga zakona ima vrlo široko definirano nasilje u obitelji te među ostalim podrazumijeva citiram: "uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranje s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja." Mi mislimo da ugrožavanje na radnom mjestu da se može podvesti pod nekoliko opisa nasilja iz članka 4. i zbog toga mislimo da je to sasvim dovoljno i sasvim odlično napravljeno. Ja bih sada evo pri kraju još jedanput zahvalio svima, zbilja bih svima zahvalio na izuzetnom trudu koji ste dali u čitanju ovog zakona i u afirmativnim i konstruktivnim diskusijama, jer takve diskusije samo mogu roditi još i boljim prijedlozima. ovdje moram spomenuti, jer je to naprosto točno, višu potpredsjednicu Vlade i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, današnju premijerku koja je u zadnjem ovom desetljeću napravila velike iskorake i na tom području, jer ona je bila stjegonoša svih tih promjena na bolje koje se događaju i na ovom području. Amandmane koje ste vi ovdje podnijeli, mi ćemo pozorno Hvala vam lijepa, hvala na pozornosti.